Отже, колеги прошу провести реєстрацію. Прошу зареєструватись.

Зареєстровано 362 народні депутати. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Сьогодні день народження народних депутатів Євгена Сергійовича Дейдея, привітаємо з днем народження, і Павла Олександровича Різаненка. Привітаємо з днем народження наших колег. Також, колеги, хочу повідомити, що учора Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію щодо підтримки Сполученими Штатами країн Східної Європи та НАТО. Хочу нагадати, що два тижні тому був спільний візит за ініціативи України спікерів України, Литви, Польщі, Молдови і Грузії. І, власне, ця резолюція стала наслідком

і багато інтриг стосовно позиції щодо Криму. Всі резолюції зняті, там зазначається, що санкції проти Росії мають бути продовжені, поки не буде визволений Крим. І я хочу подякувати і представникам Палати представників Конгресу США, а також головам парламентів Литви, Польщі, Грузії, Молдови за спільну солідарну позицію. Разом ми сильніші і наш голос чути краще. Країни Балто-Чорноморської дуги спільно тримають щит проти російської агресії. Колеги, хочу повідомити, що ми розпочинаємо сьогоднішній день з продовження розгляду проекту Закону 5435. Вчора ми пройшли більшість правок. Ми домовились, що ми зупиняємось на правці 70. І зараз ми продовжимо розгляд правок. Я прошу усіх авторів правок, на місці автори правок, приготуватись до обговорення. І ми продовжуємо розгляд проекту Закону 5435. І я запрошую до слова автора 70 правки Олену Сотник. Голова комітету, будь ласка, займіть робоче місце. Пані Олена, будь ласка. Дякую, пане головуючий. Ми продовжуємо розгляд вчорашнього законопроекту до другого читання. В даній поправці мова йде про реєстр відповідно осіб і хто буде держателем цього реєстру. За редакцією комітету, яку він пропонує, держателем реєстру буде комісія. Але є певна проблема з тим, тому що комісія все ж таки є дорадчим органом, це неюридична особа, і певна проблема із зберіганням інформації все ж таки і розпорядженням буде. ж таки держателем реєстру встановити центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань застосування норм міжнародного, гуманітарного права на території України. Це буде надійно, правильно, системно, і ми забезпечимо таким чином гарантії збереження інформації. Дякую. Я дякую колезі Сотник за чергову поправку. Хочу сказати, що стаття 10, в в якій йдеться про Комісію з питань осіб, зниклих безвісти, в "Прикінцевих положеннях" вона зазначає, що організаційне забезпечення діяльності комісії здійснює секретаріат комісії, голова і працівники секретаріату на постійній трудовій основі. Тобто є структура, є функціонуюча, це не є громадські засади. І в даному випадку саме тому, що в комісії є виконавчий орган – секретаріат, де працівники на постійних засадах, було визначено, що таким держателем може бути якраз комісія. Ми вважали, що це полегшить ситуацію, будуть конкретні працівники, які будуть нести відповідальність. І саме тому цю поправку і було відхилено. Дякую. Будь ласка, шановні колеги, прошу визначатися з поправкою 70. Будь ласка. За-78 Поправка відхиляється. 71-а. Семенуха. Будь ласка, мікрофон. Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановна пані головуюча, шановний доповідач, зараз єдиної скоординованої бази як такої не існує. Тому паралельно функціонують списки розшуку зниклих осіб Міністерства внутрішніх справ, Червоного Хреста, інших правозахисних організацій. Тому правкою ми пропонуємо окреслити функції. Перше. Комісія має забезпечувати дотримання вимог Закону про правовий статус зниклих безвісти. Друге. Комісія буде зобов'язана здійснювати контроль за використанням цієї бази даних. До прикладу, в ній має міститися вся інформація про зниклих безвісти, у тому числі і конфіденційна, медична інформація, місце народження тощо. За планом доступ до цієї інформації повинні мати Нацполіція, СБУ, Міноборони, органи виконавчої влади та суди. Тому вважаю доцільним, аби ця комісія як розпорядник такої інформації забезпечила повний контроль за доступом до неї. Дякую. Прошу підтримати. Вона має право на існування. Комітет пристав на іншу логіку, яка полягає в тому, що повноваження держателя реєстру визначається положенням про реєстр. І там зазначається, що держатель має право доступу до відомостей, внесених до реєстру, у повному обсязі. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо за роз'яснення. Прошу визначитися по 71 поправці.

Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Колеги, правка є технічною, але є дуже-дуже важливою. В тексті закону не сказано про вимоги до програмного забезпечення, на якому буде працювати новий реєстр. Тому я пропоную вписати до тексту закону, що програмне забезпечення цього реєстру має бути розроблено відповідно (увага!) до державних стандартів або бути сумісно з програмним забезпеченням і з єдиним реєстром досудових розслідувань та іншими базами даних. практика реалізації подібних законодавчих ініціатив по створенню інших національних реєстрів говорить, що можуть бути величезні проблеми потім з реалізацією, з захистом даних та інше. Тому правка допомагає уникнути технічних проблем під час запуску реєстру зниклих безвісти осіб. Дякую. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, прошу визначатися по поправці 72, що стосується реєстру осіб. Прошу визначатись. За-81 Поправка не приймається. Наступна - 73-я. Не наполягаєте? Будь ласка, рухаємося далі. Наступна – 75-а, так само Семенуха. Не наполягає. 76-а. Не наполягає. Дякуємо вам, шановний колего. 96-а, народний депутат Семенуха. Будь ласка, мікрофон. Шановні колеги, ми наближаємося до зараз уже майже завершення поправок, я прошу до зали повертатись. І, будь ласка, Роману Семенусі Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги! Проект закону містить лазівки, які можуть дозволити працівникам поліції ухилятися від прийняття та реєстрації заяви про зникнення такої особи. Наша правка мінімізує такі можливості. А саме: ми пропонуємо, щоби заява про розшук зниклої безвісти особи подавалася до територіального органу Національної поліції за вибором заявника - це найголовніше - без прив'язки до місця проживання заявника чи особи, зниклої безвісти. Заява про розшук особи, зниклої безвісти, має бути прийнята незалежно від обставин, місця, часу і зникнення, повноти отриманих даних особи заявника, наявності відомостей про випадки зникнення цієї особи раніше. Тому прийняття такої заяви здійснюється цілодобово і невідкладно тим органом поліції, до якого вона надійшла. Прошу підтримати. Дякую.

зазначається, що заява про розшук особи, зниклої безвісти, подається до відповідного територіального органу Національної поліції. В цій статті було частково врахована попередня поправка 95, подальша деталізація способу окремих деталей подання заявки комітет визнав недоцільним. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Шановні колеги, я прошу визначитися по 96 поправці, яка стосується подання заяви до відділень Національної поліції, Романа Семенухи. Прошу визначитися.

За-88 Поправка не приймається. Але дякуємо всім, хто підтримав цю поправку. 100 поправка, Роман Семенуха. Не наполягаєте. Дякую, шановний пане Романе. 107 поправка, народний депутат Мустафа Найєм. Будь ласка, Мустафа. Не наполягаєте, так само. 111-а, 111-а, Шухевич. Не наполягає. Колеги, в нас залишається буквально кілька поправок. Я дуже прошу повертатися до сесійної зали. 113-а, Мустафа Найєм. Не наполягає. 116-а, Олена Сотник. Не наполягає. Добре. Поправки народного депутата Ківалова, він не наполягає. 124-а, Семенуха. Не наполягає. Добре. Олена Сотник, 125-а. Не наполягає. Семенуха, 126-а. Не наполягає. 127-а. Не наполягає. 128-а. Будь ласка, мікрофон… Шановні колеги, у нас залишається дві поправки, я дуже прошу повертатися до сесійної зали. І, будь ласка, мікрофон Роману Семенусі, він представить зараз 128 поправку, прошу. 10:18:34 СЕМЕНУХА Р.С. Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, правка врегульовує питання, які стосуються заміни опікуна, який здійснює управління майном зниклої особи. Пропозиція полягає в тому, щоб за заявою зацікавленої особи нотаріус міг звільнити опікуна над майном особи, зниклої безвісти, від повноважень. Підстава для цього може бути - невиконання обов'язків, порушення прав та інтересів особи, над майном якої встановлено опіку. Також підставою може стати порушення прав осіб, які відповідно до закону мають право на одержання, утримання за рахунок майна, над яким встановлено опіку. У такому разі має бути призначений новий опікун майна.

народний депутат Семенуха був одним із найактивніших авторів і співавторів доопрацювання цього законопроекту і підготовки до другого читання. В той же час, розглянувши цю поправку, комітет відхилив її, враховуючи неприпустимість нотаріального оформлення опіки, так, як це пропонується окремо прописати в цьому законі. І комітет вважає, що це припустимо лише в порядку, визначеному чинним законодавством. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, я прошу визначатися по 128 поправці народного депутата Семенухи, яка стосується опікунства. Прошу, будь ласка, голосувати. За-80 Поправка не приймається. Шановні колеги, я нагадую вам, що ми обговорюємо в другому читанні зараз законопроект, що стосується статусу осіб, зниклих безвісти. У нас залишається дві поправки, я дуже прошу повертатися з кулуарів, з їдальні до сесійної зали. 130 поправка. Будь ласка, народний депутат Олена Сотник, вам слово. Дякую, пані головуюча. Зараз ми перейшли до "Прикінцевих і перехідних положень" законопроекту. В даному випадку ми розглядаємо саме наші певні зобов'язання, точніше Кабінету Міністрів України, у зв'язку з прийняттям цього закону. І поправка 130 вона деталізує, що саме має зробити Кабінет Міністрів, зокрема, я пропоную, я пропоную, щоб було чітко зазначено: не просто прийняти і привести у відповідність нормативно-правові акти, а ще до того ж Кабінет Міністрів України має затвердити порядок надання фінансової допомоги непрацездатним членам сім'ї особи, зниклої безвісти, щоб у нас був конкретний документ, який конкретно буде деталізувати всі процедурні питання, щоб не виникало жодних розбіжностей. І я також хотіла б скористатися можливістю і нагадати, що ми вчора говорили, можливо, про повернення до 51 поправки щодо включення до складу Уповноваженого з прав людини до комісії. Дякую. Дякую. Будь ласка, роз'яснення комітету. 10:21:43 НЕМИРЯ Г.М. Дякую колезі Сотник. Вона, як і колега Семенуха, є одним з найбільш активних депутатів, які працювали до підготовки цього закону до другого читання. В даному випадку комітет зазначає, що в законопроекті відсутнє поняття фінансової допомоги, а в частині четвертій статті 6 є право родичів на соціальну допомогу, яка включає і І в зв'язку із цим норма, яка пропонується, вона передбачає приведення - це стандартна норма, - підзаконних актів, нормативно-правових актів у відповідність до цього закону, відповідно забезпечити необхідний перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність до цього закону.

За-84 Поправка відхиляється. Семенуха, 133-я. Не наполягає. І остання поправка законопроекту, який ми обговорюємо, це поправка 132 народного депутата Сотник. Будь ласка, мікрофон пані Олені. А всіх колег я прошу повертатися на робочі місця. 10:23:12 СОТНИК О.С. Дякую, пані головуюча. Колеги, ми підходимо до завершення розгляду законопроекту. І остання моя поправка, вона стосується можливості визначення, фактично для Кабінету Міністрів передбачити в Державному бюджеті України на 2019 рік відповідних фінансів для того, щоб виплачувати цю фінансову допомогу непрацездатним членам сім'ї. Тому що ми дуже добре знаємо, що ми часто приймаємо закони, а потім ці закони фактично не реалізуються на практиці через відсутність фінансування. Тому я думаю, що було б абсолютно справедливо зазначити про те, щоби Кабінет Міністрів передбачив це в Державному бюджеті на 2019. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, коментар голови комітету. Комітет вважає, що будь-який закон, який приймається, тим більше в терміни, передбачені і бюджетним процесом, він автоматично несе за собою необхідність передбачення коштів в бюджеті наступного року. В той же час, як ми зазначали, в законопроекті відсутнє поняття "фінансова допомога". В принципі, комітет не заперечував, якщо б ця поправка звучала б на виплату необхідних допомог – соціальної та іншої допомоги – членам сім'ї і особам, зниклих безвісти. Тоді б це включало і те, що ви маєте на увазі під фінансовою допомогою. Так що, я думаю, що можна врахувати цю поправку. Але в формулюванні Кабінету Міністрів України передбачити в проекті Державного бюджету України на 2019 рік видатки на виплату соціальної та інших видів допомоги непрацездатним членам сім'ї особи, зниклої безвісти. Дякую. Колеги, я сподіваюся, всі уважно слухають зараз обговорення важливих поправок, і ви почули те формулювання, яке голова комітету пропонує по поправці 132. Я пропоную зараз проголосувати за цю поправку пані Сотник, якраз у нас це буде і сигнальне голосування по суті готовності голосувати за важливий законопроект, який ми обговорюємо. Отже, пропоную поставити поправку 132 пані Сотник в редакції, зачитаній головою комітету. Вона стосується соціальних виплат, які ми будемо просити Кабінет Міністрів України закласти в бюджет на 2019-й, на наступний рік. Будь ласка, прошу голосувати.

За-112 Поправка не підтримана. Але ми будемо сподіватися, що після прийняття закону Кабінет Міністрів врахує всі необхідні видатки видатки в бюджеті на 2019 рік. Я запрошую до заключного слова голову комітету пана Немирю. Три хвилини, будь ласка. І прошу всіх колег повертатися до сесійної зали, за три хвилини відбудеться голосування. Також я хочу звернути увагу, колеги, от слухайте зараз дуже уважно заключний

Дякую, пані головуюча. Хочу подякувати всім колегам народним депутатам, які працювали для підготовки цього закону до другого читання. Ми заборгували з цим законом, оскільки четвертий рік уже йде війна. Як я зазначав, більше півтори тисячі громадян України вважаються такими, що зникли безвісти, і це приблизна цифра за даними Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Я наводив порівняння: колумбійський конфлікт – 4 тисячі, у нас – вже півтори тисячі. Але ще є приблизно тисяча тіл, вдумайтеся лише, тисяча тіл, які знаходяться в моргах, в могилах, і невідомо хто ці люди. Тому прийняття цього закону, який вперше регулює правовий статус, створює окремий орган, комісію, яка буде опікуватися не лише координацією, власне, розшуком і контактами з родичами зниклих осіб, запровадження кримінальної відповідальності відповідно з міжнародною конвенцією, до якої приєдналася Україна. Ці речі вперше в цьому законі. Дуже важливо, щоб Кабінет Міністрів не зволікав з необхідними кроками для того, щоб ця комісія запрацювала, щоб в бюджеті наступного року було передбачено необхідні для цього кошти. Тому що, на жаль, і я хочу це привести як приклад, іноді, коли приймаються закони, потім приймаються постанови, але вони не працюють. Ми багато в цій залі говоримо про необхідність надання правової допомоги політв'язням, адвокатам, членам їх сімей. Відповідно 18 квітня була прийнята Постанова Кабінету Міністрів 328 про порядок використання коштів, передбачених в державному бюджеті, а це більше 90 мільйонів в тому числі на відшкодування вартості послуг з надання професійної правової допомоги для забезпечення прав та інтересів осіб, позбавлених особистої волі. Це політв'язні, як їх ми називаємо, в Російській Федерації зокрема. Але виявляється, що ці кошти до цих пір не можна використати, тому що міжвідомча комісія, яка мала бути створена відповідно до цієї постанови, не працює, тому що, по-перше, Міністерство фінансів - і я звертаюсь до виконуючої обов'язки міністра фінансів, не надало свого представника до цієї міжвідомчої комісії, Міністерство внутрішніх справ також. Я сподіваюсь, що буде відкориговано, я сподіваюся, що цей закон буде зараз проголосовано також. Дякую. Дякую вам. Пане Григорій, нам треба вертатись до якихось правок чи відразу голосуємо? 51-у, добре. Отже, колеги, обговорення завершено. Я прошу всіх заходити в зал, займати робочі місця. Я хочу наголосити, що голова комітету запропонував повернутись і підтвердити правку 51-у. І після того перейти до прийняття, власне, закону в другому читанні. Тому я першим поставлю це голосування - повернення, а потім вже сам закон. Але для цього вкрай важливо, щоб народні депутати повернулися на свої робочі місця, зайшли з кулуарів в зал і приготувались до голосування. Я звертаюсь до всіх народних депутатів припинити політичні дебати, зайти в зал і зайняти робочі місця. Не виходити, а навпаки заходити. Вже голосування. Отже, я наголошую, що першою я ставлю пропозицію на прохання комітету повернутись до правки 51. Це позиція комітету, і я прошу підтримати позицію комітету. Отже, колеги, займіть робочі місця. І я ставлю на голосування пропозицію голови комітету повернутись до правки номер 51. Я прошу всіх взяти участь в голосуванні. І прошу підтримати позицію комітету. Прошу голосувати, колеги. Прошу підтримати повернення. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо.

Колеги, приготуйтесь до голосування. Покиньте урядові ложі. Готові, так? Я ставлю на голосування пропозицію повернутись до правки 51. І прошу всіх уважно голосувати і бути на місцях під час голосування. Отже, прошу підтримати повернення до правки 51. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо! Підтримаємо комітет, колеги. Голосуємо! Отже, повернулись. Тепер я ставлю на підтвердження правку 51. Прошу всіх взяти участь в голосуванні. Я ставлю на голосування правку 51. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Кожен голос важливий під час голосування. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо. Голосуємо "за". Отже, правка підтримана. І тепер я ставлю на голосування проект Закону про правовий статус осіб, зниклих безвісти (№ 5435) у другому читанні та в цілому з техніко-юридичними правками і відповідно з правкою 51. Голосування за закон. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо! Прошу підтримати. Голосуємо.

від фракції "Самопоміч" і Радикальної партії. Вони готові замінити перерву на виступ від трибуни.

щодо встановлення на комерційних вузлах обліку газу модемів. Зобов'язують підприємців встановлювати за власний рахунок, мінімум 30-50 тисяч гривень треба заплатити, щоб встановити модем і по цьому модему передавати інформацію про використаний газ. Ця проблема стосується всіх підприємців в Україні, малий і середній бізнес, тому що кожен намагається в сьогоднішніх умовах вижити, створити робочі місця, заплатити зарплати людям, прогодувати своїх дітей і свою сім'ю. НКРЕКП замість того, щоб створювати умови для розвитку малого і середнього бізнесу, навпаки, накладають для них обтяження. Уявіть собі, людина, яка торгує в кіоску, повинна 30-50 тисяч гривень заплатити за модем, виготовити проектну документацію, щоб рахували, скільки газу він споживає. Так приходьте і рахуйте, скільки він споживає, або встановіть за власний рахунок цей і лічильник, цей і модем, щоб не стягувати з людей три шкури. Податки космічні заплати, модеми за 50 тисяч гривень постав, все на світі заплати, а чим годувати свою дитину і свою сім'ю? Тому ми вимагаємо від НКРЕКП скасувати своє рішення, яким зобов'язано людей встановлювати модеми і платити за це космічні гроші. До речі, погрожують, що якщо не встановлять ці модеми, значить, відключать газ. Уявляєте, мільйони людей по Україні, відключать їм газ, тому що у них немає 50 тисяч гривень заплатити там за якийсь лічильник обліку. Усі лічильники, всі модеми, всі інші засоби контролю повинні ставитись або за рахунок державного бюджету, або за рахунок постачальних організацій, і ставитись індивідуально на кожний об'єкт, щоб людина платила стільки, скільки споживає. А не висмоктали із пальця обсяг газу, який спожили, виставляють космічні рахунки, потім відключають, відрізають від газу. Це політика неправильна, особливо вчорашнє рішення про

збільшення видобутку власного газу, власного торфу, власного вугілля, менше купляти імпортного вугілля, нашого більше купувати, створювати робочі місця, платити зарплати нашим людям. Замість підвищення цін на газ - енергомодернізація, а не субсидії, які консервують бідність і залежність від зовнішніх постачальників. Енергомодернізація – це заміна вікон, дверей, котелень, теплотрас за рахунок державного бюджету. Менше імпортного газу, більше нашого газу, нижчі тарифи і енергонезалежність України, і менше грабувати людей, отоді буде Дякую вам. Отже, колеги, я хочу вас проінформувати, що до парламенту звернувся і уряд, і наш Комітет у закордонних справах про невідкладність і необхідність прийняття проекту Закону про ратифікацію Угоди між Україною та Королівством Нідерландів щодо міжнародного правового співробітництва щодо злочинів, пов'язаних зі збиттям літака рейсу МН17 Малайзійських авіаліній 17 липня 2014 року. І я переконаний, що парламент повинен підтримати позицію України, оскільки слідча група довела, що російськими військовими з російського "Буку" був збитий літак Малайзійських авіаліній. І тому, колеги, я пропоную зараз, щоб ми розглянули і підтримали два закони, необхідних для налагодження співробітництва між Україною та Королівством Нідерландів, стосовно розслідувань цього страшного злочину Путіна і Російської Федерації. І тому ми переходимо до проекту Закону про ратифікацію 0194. І я прошу підтримати розгляд його за скороченою процедурою. Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо.

За-172 Рішення прийняте. Давайте, колеги, ми оперативно розглянемо. Я запрошую до доповіді заступника міністра юстиції Ліщина Івана Юрійовича, а потім - комітет. Будь ласка, до трибуни, тут відчинено. Куди ви йдете? Верніться до парламенту. І я попрошу, максимально лаконічно. Шановне панство! Прийняття цих законопроектів забезпечить ефективне розслідування та притягнення до відповідальності винних у цьому жахливому злочині. П'ять країн об'єдналися в єдину слідчу, об'єднану слідчу групу для розслідування цього злочину. В 2014 році Рада безпеки ООН прийняла Резолюцію про необхідність утворення міжнародного трибуналу для розгляду цієї але Росія в 2015 році це заблокувала. Після кількох років переговорів прийшли до висновку, що є необхідність прийняти рішення рішення про те, що одна країна, в даному випадку Нідерланди, будуть, нададуть свою судову систему для розслідування цього, для розгляду цього злочину. Цей договір, який укладено між Україною та Нідерландами, передбачає передання матеріалів справи з України до Нідерландів, передбачає можливість підсудних приймати участь з України в розгляді справи в Нідерландах у режимі відеоконференції, передбачає доступ адвокатів нідерландських до своїх підзахисних в Україні. Наостанок хочу зазначити, що даний договір вчора було ратифіковано вашими колегами в Королівстві Нідерландів, парламентом, і закликаю парламент України продемонструвати таку Дякую вам. До співдоповіді запрошується заступник голови Комітету з питань європейської інтеграції Іонова Марія Миколаївна. Дякую вам, Іван Юрійович, дякую вам. Ви можете зайняти своє робоче місце. Пані Марія, будь ласка. Доброго дня, шановний Голово, шановні народні депутати. Ми розглядаємо один з епізодів тих трагедій, які Російська Федерація, Кремль робить по всьому світу. наш обов'язок сьогодні - дійсно ратифікувати дану угоду, тому що законопроект розроблено саме з метою виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності цієї Угоди між Україною та Королівством Нідерландів про міжнародне правове співробітництво щодо злочинів, пов'язаних зі збиттям літака рейсу МН17 Малайзійських авіаліній, яка відбулася 17 липня 2014 року. Я хотіла б сказати, що дана ратифікація, вона дозволить врегулювати питання, що виникають у зв'язку з переслідуванням та засудженням у Королівстві Нідерландів осіб, та за злочини, пов'язані зі збиттям літака цього рейсу. Я хотіла б зазначити, що ми дуже вдячні всім представникам Служби безпеки України, які брали у міжнародній групі слідчих участь і дуже ретельно працювали. І також Комітет Верховної Ради з питань європейської інтеграції, ми на своєму засіданні, звичайно, розглянули дане питання, і народні депутати, члени комітету, прийняли рішення внести законопроект на розгляд Верховної Ради і рекомендувати прийняти його за основу і в цілому. Я дуже сподіваюсь, що напередодні цієї трагічної річниці вбивств 300 людей справедливість буде відновлена і винні понесуть покарання. І не тільки ті, які виконували цей наказ, але і ті, які давали цей наказ, будуть сидіти в тюрмі. я хотіла би також нагадати всім, що це, дійсно, один з тих злочинів, які Російська Федерація робить по всьому світу. Це і хімічні атаки в Сирії, і отруєння людей у Великобританії, збиття літаків, і, звичайно, ті трагедії, які відбуваються і в Криму, і на Донбасі, на території нашої країни. Дякую. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу провести запис: два – за, два – проти. І ще раз прошу максимально лаконічно. Будь ласка, прошу провести запис. Від "Народного фронту" Бондар Михайло Леонтійович, будь ласка. Бондар Михайло, 119 виборчий округ. Злочинці мають бути покарані, країна-агресор має бути покарана, Росія має бути покарана. Тому ми голосуємо "за", закликаємо всіх. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від Радикальної партії Ігор Мосійчук, будь ласка. Ігор Мосійчук, Радикальна партія Олега Ляшка. Звичайно, наша фракція підтримає дану ратифікацію, адже ми послідовно виступали і виступаємо за притягнення Росії як країни-агресора, як країни-терориста до відповідальності у всіх міжнародних інституціях, де це можливо. Користуючись нагодою, з цієї трибуни хотів би звернутися до влади Російської Федерації з вимогою невідкладно видати Україні двох громадян, які знаходяться в міжнародному розшуку, оголошені Інтерполом. А саме: Ігоря Лисака і Григоряна, які вчинили замах на мене, вбили абсолютно невинних людей на вулицях Києва і зараз переховуються на території Російської Федерації. Окрім цього, звертаю увагу українців і шановних колег, що в Києві триває суд над особистим кілером Рамзана Кадирова Денисом Султановим, який вчинив замах на мою, на жаль, вже покійну помічницю Аміну Окуєву і її чоловіка Адама Осмаєва. Денис Султанов, він же Дінго, веде себе в суді з викликом. Він зустрічався двічі перед цим з Іллею Пономарьовим - слідство це не врахувало, Олегом Ляшком - слідство це не врахувало. Цей міжнародний вбивця зараз з-за ґрат кидає виклик Україні, погрожує потерпілим: Адаму, мамі Аміни і тому подібне. Звертаюсь до всіх колег, до української громадськості прийти завтра на суд, на 15:45, в Подільський суд, і вказати цьому вбивці на його місце, він в розшуку в Австрії і в Туреччині, а тут його... ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від фракції "Самопоміч" Олена Сотник. Будь ласка. Я все ж таки з вашого дозволу повернусь до трагедії МН17. Ви просто собі уявіть, що 300 людей сіли в літак абсолютно впевнені в тому, що світ безпечний. Вони летіли до дому, вони летіли до своїх рідних, на наукові конференції і були впевнені, що їм нічого не загрожує. Але вони не знали, що в світі вже сьогодні є Путін і є Російська Федерація – держава-терорист. Ви спитаєте: що дає ця ратифікація, до чого вона може призвести? Вона може призвести до того, що Путін нарешті сяде на лаву підсудних і отримає нарешті свій вирок як міжнародного вбивці, і не тільки за цих 300 людей, а ще й за багато-багато смертей. Я вважаю, що висновки міжнародної комісії, слідчої комісії є достатніми для того, щоб не тільки Путіна посадити на лаву підсудних. Вони є достатніми, щоб визнавати Російську Федерацію державою-терористом. А я нагадаю, що визнання держави терористом несе за собою всі відповідні наслідки, включно з повною-повною ізоляцією країни з будь-яких міжнародних відносин. І це те, що я закликаю наступним кроком зробити наших колег-партнерів в світі і в Європі: ізолювати Російську Федерацію як державу-терориста. Достатньо однієї хвилини буде? Однієї хвилини буде достатньо? І тому… І я прошу всіх заходити в зал. Зараз "Блок Петра Порошенка". Мельничук Іван Іванович. Потім від "Батьківщини" – Іван Крулько. Будь ласка, Мельничуку включіть мікрофон. Чи від трибуни? Голосування за дану постанову – це є ще один крок, крок до відновлення справедливості. Справедливості, яка приведе злочинців на лаву підсудних і покарає убивць, тих безневинних людей, які на сьогоднішній день витворяють, що їм заманеться і як їм заманеться по всій території світу. Але у мене до вас таке прохання. Давайте разом ми зараз подивимося, хто із лідерів фракцій особисто проголосує за дану постанову, не ходячи і розповідаючи на телевізор про те, що вони являються великими патріотами України і борються за справедливість в усьому світі. А потім підніміть підніміть розпечатку голосування і подивіться ще раз, лідери яких фракцій особисто проголосують за те, щоб Росію притягнути до відповідальності. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. І заключний виступ від "Батьківщини". Іван Крулько, одна хвилина, будь ласка. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, безумовно, за проект ратифікації потрібно голосувати, і це дасть змогу краще розслідувати справу про військовий злочин, який вчинила Російська Федерація на території України, коли був збитий цивільний літак Малайзійських авіаліній МН17. Більше того, я би хотів сказати і нагадати, що саме після цієї катастрофи світ зрозумів, що Російська Федерація є організатором агресії на Донбасі, і по-іншому поставився до питання, що відбувається з вбивствами тисяч українців, які загинули від рук російських військ. І саме тому питання розслідування цієї катастрофи – це є справою честі правоохоронної системи всього світу для того, щоб притягнути до кримінальної відповідальності військових злочинців на чолі з Путіним, який розв'язав війну на Донбасі і анексував український Крим. І правда буде рано чи пізно встановлена, а злочинці будуть відповідати за кримінальним законодавством світу в Гаазі. Дякую. Отже, переходимо до прийняття рішення. Я прошу всіх зайняти робочі місця, повернутись у зал, колеги, не виходити, а заходити. З лож колег я прошу зайти в зал, повернутись. І я ставлю на голосування проект Закону про ратифікацію Угоди між Україною та Королівством Нідерландів про міжнародне правове співробітництво щодо злочинів, пов'язаних зі збиттям літака рейсу МН17 17 липня 2014 року за пропозицією комітету за основу і в цілому (0194), за основу і в цілому. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо.

і рішення прийняте. Колеги, наступний проект закону є фактично його продовженням, але нам спочатку треба його включити в порядок денний і проголосувати, щоб ми його розглянули зараз. Це є проект Закону про виконання Угоди між Україною та Королівством Нідерландів про міжнародне правове співробітництво щодо злочинів, пов'язаних зі збиттям літака рейсу МН17. Я прошу всіх приготуватись до голосування, і я прошу підтримати - перше – включення в порядок денний для розгляду цього законопроекту зараз. Він є суміжний, і нам треба розглянути їх разом. Колеги, проголосуйте. Отже, ставлю на голосування пропозицію, щоб проект Закону 8542 ми включили в порядок денний і розглянули зараз. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Голосуємо, колеги.

ми розглянули за скороченою процедурою. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. За-202 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді заступника міністра юстиції Ліщину Івана Юрійовича. Будь ласка, пане Іван. Шановні панове, це законопроект про виконання Угоди між Україною та Королівством Нідерландів про міжнародне правове співробітництво щодо злочинів, пов'язаних зі збиттям літака МН17. Проект закону розроблено з метою законодавчого врегулювання особливостей виконання угоди в Україні, які на сьогоднішній день чинним законодавством не передбачені, зокрема щодо участі обвинуваченого у судовому провадженні в Королівстві Нідерландів у режимі відео-конференції, визначення суду, який виконуватиме запити компетентного органу Нідерландів, а також гарантії захисника, призначеного обвинуваченому відповідно до законодавства Королівства Нідерландів з метою реалізації ним права на захист у суді Нідерландів. Важливо, що ця справа має особливості, які не врегульовані ані українським, ані голландським правом. І в Королівстві Нідерландів також буде внесено відповідно, вже прийнято відповідний закон, який змінює процедуру, дозволяючи виконання саме такого роду роду процесу. зокрема повноцінну участь обвинуваченого в режимі відео-конференції на всьому процесі, на відміну від існуючої практики, коли тільки допитується або тільки в частині допиту, або участі свідка. Тому також важливо додати, що цей закон… вступ у силу того закону, який ви вже проголосували тільки що, прив'язаний до ухвалення цього закону. Тому для того, щоб договір, який ви вже ратифікували, вступив у силу, необхідно також прийняти і цей закон. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. До співдоповіді запрошується перший заступник голови Комітету з питань законодавчого забезпечення Паламарчук Микола Петрович. Будь ласка, пане Микола.

Цим законопроектом пропонується врегулювати особливості виконання зазначеної угоди, а також внести зміни до Кримінального процесуального кодексу, зокрема, у проекті закону пропонується: визначити порядок здійснення міжнародного співробітництва у рамках угоди; встановити положення щодо врегулювання процесуальних питань, пов'язаних з переданням кримінального провадження з України до Королівства Нідерландів; передбачити процесуальний порядок виконання в Україні відповідного запиту компетентного органу Нідерландів, зокрема порядок отримання згоди

Комітет одноголосно ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду законопроекту у першому читанні прийняти його за основу та в цілому як закон. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Прошу провести запис: два – за,

Шановні колеги, напевно, мені важко буде повторити чи підібрати такі співчутливі слова, які виголосила моя колега Олена Сотник щодо злочинної діяльності Путіна і Росії як держави, яка яка сповідує тероризм. Я єдине хотів би привернути ще вашу увагу до того, що не Путін тисне на кнопки, він дає злочинні накази, є конкретні люди з конкретними прізвищами – це російські генерали, російські слідчі, російські судді, російські прокурори, які безпосередньо виконують ці злочинні рішення, знущаються в тому числі над нашими українськими громадянами, громадянами інших країн. Тому я закликаю вас проголосувати за цю ратифікацію, але також давайте спільно вдосконалювати наші санкційні інструменти. У нас з 2014 року прийнятий Закон "Про санкції", який, на жаль, ми не використовуємо в повній мірі. Ми також не використовуємо міжнародні санкційні інструменти. Ще в 2012 році Сполучені Штати затвердили затвердили так званий Акт Магнітського - інструмент, під який сьогодні підпадають десятки, сотні російських громадян, які порушують права людини, а також юридичні особи. Сьогодні в порядку денному, і я дякую Голові Верховної Ради, стоїть Постанова про звернення до Ради національної безпеки та оборони, Президента України про санкціонування близько 50 російських громадян, які порушують права людини. Також зареєстрований і мій законопроект про зміни до Закону "Про санкції" в частині розширення можливостей накладення персональний санкцій, хочу наголосити, персональних санкцій проти конкретних російських громадян, які сьогодні порушують права людини. Колеги, давайте об'єднаємося над тим, щоб наша реакція на злочинні дії Путіна і Росії були ефективними, а не лише декларативними. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від "Народного фронту" Медуниця Олег, будь ласка. Олег Медуниця, місто Суми. Шановні колеги, прийняти сьогоднішню ратифікацію – це наш найперший обов'язок, який в тому числі полягає в тому, щоб притягнути Російську Федерацію як організатора агресії проти України до відповідальності. Такі злочини, як збиття пасажирського малайзійського авіалайнера над територією України, не мають терміну давності. І в інтересах української держави визначити, хто конкретно був причетний до цього важкого злочину. Група міжнародних розслідувачів вже давно встановила факт причетності офіцерів Російської Федерації, військовослужбовців до введення в Україну військ, в тому числі протиповітряної оборони, які збивали літаки, військові і цивільні українські, і в тому числі збили малайзійський "Боїнг". Прийняття сьогоднішнього Закону про визнання ратифікованим договору із Королівством Нідерланди дасть нам можливість ефективно проводити розслідування, визначити конкретне коло осіб і згодом притягнути до відповідальності. Я абсолютно переконаний, що рано чи пізно Росія і її політичне керівництво заплатять за все, що вони зробили з Україною і з тими людьми, які безневинно загинули під час цієї збройної агресії. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від "Блоку Петра Порошенка" Спориш Іван Дмитрович. Іван Спориш, "Блок Петра Порошенка". Про прийняття, дійсно, потрібного нам закону прошу передати слово Івану Мельничуку. Включіть мікрофон Мельничуку. цими законопроектами, цими постановами ми йдемо впевнено вперед для того, щоб притягнути до відповідальності вбивць з Російської Федерації. Но я не просто звернув вашу увагу при попередньому своєму виступі. От подивіться, знову, коли голосується за покарання вбивць, знову, коли Верховна Рада голосує за притягнення до відповідальності, немає в залі Юлії Володимирівни Тимошенко. Вона не хоче голосувати проти Російської Федерації. Вона не хоче притягнути Путіна до відповідальності. Сміятися разом з ним перед мікрофоном над українською державою вона може, а коли українська держава вимагає покарати вбивць і відновити справедливість в Україні і у всьому світі, її немає, немає принципово і ніколи не буде, коли стоїть питання про Російську Федерацію. Дякую. І, колеги, заключний виступ – від Радикальної партії Ігор Мосійчук. І я прошу усіх заходити в зал, через 2 хвилини ми переходимо до прийняття рішення. Будь ласка. Ігор Мосійчук, Радикальна партія Олега Ляшка. Звичайно, наша фракція підтримає цю постанову так, як і попередню. Адже, дійсно, важливо притягнути вбивць, міжнародних вбивць і терористів до відповідальності. Але в мене є питання, і це питання до нас, до українського парламенту, до українського уряду, до міністра інфраструктури Володимира Омеляна, якого я шаную дуже за патріотичну позицію, а найголовніше - до керівника "Укравтодору" Славоміра Новака: а скажіть, будь ласка, а що робить і отримує державну зарплату в "Укравтодорі" радник Новака сепаратист Олександр Кава, який в 2014 році прямо заявив, що "Боїнг" збили українці і американці? От у мене питання: чому українська держава платить заробітну плату особі, яка фактично вказувала на українців і на американців як винних у збитті "Боїнга", виправдовувала росіян, казала, що не Путін винен в агресії і тому подібне? Чи це так модно стало, коли гастролери приїжджають, 3 дні в тиждень працюють, отримують величезні зарплати і беруть собі радниками осіб, які виправдовують міжнародних вбивць? Вимагаємо негайного розслідування і звільнення Олександра Кави з посади радника керівника "Укравтодору" і подолання корупції в "Укравтодорі", адже кожен українець відчуває і сам бачить, що з українськими дорогами і куди йдуть гроші на них. Дякую. Отже, колеги, обговорення завершене. Переходимо до прийняття рішення, і я прошу всіх зайняти робочі місця і приготуватися до голосування. Отже, я ставлю на голосування проект Закону про виконання Угоди між Україною та Королівством Нідерландів про міжнародне правове співробітництво щодо злочинів, пов'язаних зі збиттям літака рейсу МН17 Малайзійських авіаліній 17 липня 2014 року (№ 8542) за пропозицією комітету за основу і в цілому. Прошу голосувати, прошу підтримати, колеги. Голосуємо, прошу підтримати, голосуємо. За-261 Рішення прийняте. Закон прийнятий. Колеги, вітаю нас з важливим рішенням. Наступний закон у порядку денному, з яким звернувся Комітет з питань безпеки і оборони, - це є проект Закону про внесення змін до законів України щодо вирішення деяких питань заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу учасників Державного концерну "Укроборонпром" перед державою-агресором та/або державою окупантом та забезпечення їх стабільного розвитку (6697). І я запрошую до доповіді представника Комітету з питань національної безпеки і оборони Івана Вінника. Там дуже мало правок, і тому я прошу не виходити з залу. Будь ласка, пане Іван. Доброго ранку, шановні колеги. Я хотів би нагадати, в чому зміст цього проекту, який ми в першому читанні схвалили, відправили в комітет. Справа в тім, що країна-агресор Російська Федерація сьогодні проводить відповідну позовну роботу по відношенню підприємств "Укроборонпрому" з метою заблокувати, збанкротувати, зупинити ці підприємства. Саме тому пропонується однозначно на особливий період, на період здійснення агресії Російською Федерацією проти України, можливо, на період відновлення, репарації тощо заборонити країні-агресору стягувати чи то заборгованість з підприємств підприємств "Укроборонпрому", чи то стягувати застави, які були в якості забезпечення зареєстровані по відповідних боргових зобов'язаннях. До цього проекту були зауваження, зауваження, які ми вписали в постанову до першого читання. Зауваження були від фракції "Самопоміч". Вони стосувалися необхідності також відповідних змін в Закон України про протидію легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, а також в Закону України "Про міжнародне приватне право". Особливо другий був надзвичайно важливий, тому що Україна фактично ратифікувала цим законом наші повноваження та зобов'язання виконувати рішення судів інших країн. І саме тому ми маємо відступити від окремих зобов'язань по країні-агресору. До цього проекту було подано 8 правок. Одна правка врахована редакційно, решта враховано повністю. Головне юридичне управління висловило зауваження до другого читання. Фактично, якщо проаналізувати ці зауваження, вони знаходяться суто в юридичній площині, не враховуючи ані геополітичного аспекту, ані факту ведення Російською Федерацією збройної агресії проти України. Розуміючи, що якщо читати суто рафіновано норми права, які саме Росія сьогодні порушила, можливо, є і деякі зауваження по тим пропозиціям про відступлення від окремих зобов'язань в частині реалізації рішень судів, які Україна взяла на себе. Але ми зобов'язані це зробити, інакше військово-промисловий комплекс України зупиниться , і це, безумовно, буде грати на користь країні-агресору. Тому прошу всіх принагідно підтримати цей проект. Всі фракції над ним працювали, на рівні комітету він отримав підтримку одноголосно, за виключенням відсутніх осіб від окремих фракцій, які не відвідують комітет. Тому прошу підтримати в другому читанні та в цілому з техніко-юридичними правками. Дякую. Дякую. Отже, колеги, усі правки, які були подані в комітет, комітетом підтримані. Тому я хочу спитатися в авторів правок, чи є у когось наполягання на правках? Немає. Ми переходимо до прийняття рішення. Я прошу усіх зайти в зал, не виходити, колеги, а заходити в зал. Я прошу приготуватися до голосування. Це друге читання, усі правки враховані, комітет провів дуже фахову роботу, фактично усі правки, які були запропоновані, враховані. Не виходіть із залу, колеги. Таким чином, обговорення завершене і ми можемо переходити до прийняття рішення. Отже, прошу зайняти робочі місця. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до законів України щодо вирішення деяких питань заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу учасників Державного концерну "Укроборонпром" перед державою-агресором та державою окупантом та забезпечення їх стабільного розвитку (№ 6697) в другому читанні та в цілому з техніко-юридичними правками. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги, прошу підтримати, голосуємо.

За-244 Рішення прийнято. Колеги, я зараз хочу повідомити. Шановні колеги, до президії надійшла заява нашої шановної колежанки пані Олени Сотник. Її картка не спрацювала під час ратифікації Закону щодо Угоди між Україною і Королівством Нідерландів. Вона просить враховувати її голос за цей Закон

"Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям Закону України "Про Вищий антикорупційний суд" (№ 7441). Нагадую, що, власне, в цьому законі ми маємо можливість внести правку по роботі Вищого антикорупційного суду. Це законопроект один із найважливіших на сьогодні, і я прошу всіх авторів правок приготуватися до розгляду цього законопроекту. А до доповіді запрошую заступника голови Комітету з питань правової політики та правосуддя Алєксєєва Сергія Олеговича. Будь ласка, пане Сергій. Доброго дня, шановні колеги. Перш за все, хочу нагадати, що цей законопроект є завершальним у низки законів, необхідних для створення і належного функціонування Вищого антикорупційного суду України. І саме сьогодні від сьогоднішнього голосування, вашого голосування в другому читанні залежить, як буде функціонувати і працювати Вищий антикорупційний суд України, і головне – оцінка наших міжнародних партнерів цього законопроекту. Зараз щодо позиції комітету. За дорученням Верховної Ради України від 21 червня 2018 року Комітет з питань правової політики та правосуддя 11 липня на своєму засіданні розглянув пропозиції, що надійшли від суб'єкта права законодавчої ініціативи до проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям Закону України "Про Вищий антикорупційний суд". Комітетом підготовлено порівняльну таблицю і розглянуто 218 правок і пропозицій від суб'єкта права законодавчої ініціативи. За результатами розгляду правок і пропозицій 80 правок враховано, з них 1 – враховано редакційно, 4 – враховано частково, 116 – відхилено, а по 13 правкам комітет не визначився. Враховані пропозиції до другого читання наступні. Перше. Вилучено положення редакції першого читання щодо врахування при розділі справ у судах, місцезнаходження яких є декілька населених пунктів, розташування робочих місць судів у відповідних населених пунктах. Тобто залишився

Вилучено положення редакції першого читання, яким пропонували зміни до регулювання роботи Громадської ради доброчесності. Четверте. Вилучено положення редакції першого читання щодо встановлення можливого притягнення до дисциплінарної відповідальності як судді голову суду, заступника голови суду за невиконання рішення Вищої ради правосуддя. Справа в тому, що коли голова суду або його заступник виконують адміністративну функцію, це робота не пов'язана із вчиненням цією особою безпосередньо правосуддя. Тому недотепно… його привлекати до відповідальності відповідно до рішення Вищої ради правосуддя. П'яте. Вилучено положення редакції першого читання, якими вносилися зміни в ГПК, ЦПК та КАСУ. Шосте. Змінене формулювання положення редакції першого читання щодо повноваження Верховного Суду, відповідного до якого Верховний Суд надає методичну допомогу апеляційним та місцевим судам з питань правозастосування та забезпечує апеляційні та місцеві суди методичною інформацією з питань правозастосування.

Давайте додамо представнику комітету 2 хвилини, щоб ми вдумливо могли почути пропозиції комітету. Будь ласка, 2 хвилини. більшу прозорість щодо конкурсу на вакантні посади суддів. Восьме. З метою підвищення та якісного покращення процедури проведення спеціальної перевірки, що дасть можливість не розтягувати в часі майбутні конкурси, враховано пропозиції щодо уточнення документів, які підлягають для участі у доборі кандидата на посаду судді, а також уточнення повноваження ВККС. полягає в тому, що, коли йде конкурс на посаду судді, йдеться спецперевірка по судді, не треба зупиняти цю спецперевірку. До речі, це дуже дотепно, коли буде проводитись конкурс на посади суддів Вищого антикорупційного суду, щоб це не затягувало цей конкурс. Дев'яте. Враховано пропозиції доповнити законопроект положенням, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України у пленарному засіданні може переглядати рішення, прийняте палатою чи колегією щодо результатів виконаного учасником іспиту практичного завдання. Тобто вводиться так звана апеляція. Якщо кандидат на посаду судді не погоджується з рішенням він може подавати на пленарне засідання Вищої кваліфкомісії і переглядати результати цього іспиту. Десяте. З метою збільшення привабливості посади судді для адвокатів, науковців під час конкурсу у ВАКС, ВС, апеляційних судів пропонується дати положення про те, про те, що суддям, адвокатам, науковцям, в тому числі і суддям Конституційного Суду України, до суддівського стажу додається стаж попередньої професійної діяльності у сфері адвокатської діяльності та науки. Це порівнює, саме порівнює кандидатів, які є адвокатами і науковцями несуддівської сфери, з кандидатами, які мають суддівський стаж. Одинадцяте. Додані положення про те, що при визначенні суддівської винагороди у випадку, якщо суд розміщується в декількох населених пунктах, застосовується регіональний коефіцієнт за місцем знаходження органу, який провів державну реєстрацію такого суду, з метою забезпечення єдиного підходу нарахувань суддівської винагороди та забезпечення принципу рівності суддів. Врахована пропозиція щодо уточнення структури апарату Верховного Суду, зокрема додано посаду першого заступника керівника апарату Верховного Суду. Додано положення про те, що суд, що ліквідується в місячний строк з дня припинення здійснення правосуддя, передає до новоутвореного суду матеріали та документи, пов'язані зі здійсненням такого судом провадження. Чотирнадцяте. Враховано положення про те, що рішення Вищої ради правосуддя про відмову у внесенні подання про визначення судді на посаду Президентом України є підставою припинення трудових відносин судді. Комітет не визначився у зв'язку з відсутністю розуміння єдиного підходу до врегулювання вказаних питань по пропозиціям - це саме головне: перше - щодо викладення у новій редакції пункту 20 розділу XI "Перехідні положення" КПК, відповідно до яких усі справи… ГОЛОВУЮЧИЙ. Друге: щодо зміни визначення суду апеляційної інстанції КПК. І третє. А також щодо втрати чинності пункту 22 КПК в редакції Закону України "Про Вищий антикорупційний суд". Що йдеться. Йдеться саме про саму головну правку, яка стосується роботи Вищого антикорупційного суду, саме які справи передаються до Вищого антикорупційного суду. Особисто я вніс правку, яка повертає до… ГОЛОВУЮЧИЙ. 30 секунд ще додайте. Особливо я вніс правку, яка повертає до першої редакції президентського законопроекту. І це є вимога МВФ, які виклали у своєму листі, що всі справи, які підслідні Національному антикорупційному бюро. Є інші декілька бачень. Наприклад, ці справи, які є в провадженні Антикорупційного бюро та інше. Дякую вам. Ми зрозуміли позицію комітету. Колеги, перед тим, як перейти до правок, я хочу вас проінформувати. Справді, по частині правок, у тому числі по найбільш ключовим правкам, від яких сьогодні, власне, залежить і робота Вищого антикорупційного суду, комітет прийняв рішення – на розсуд залу. Для того, щоб ми у залі мали ясне розуміння, за що і як ми голосуємо, я хочу повідомити, що о 12 годині я запрошую голів фракцій на нараду, на третій поверх (голови фракцій, уважно!) для того, щоб ми змогли під час наради чітко вияснити і зрозуміти, які з правок ми у залі будемо підтримувати і щодо яких є більшість. Зараз ми переходимо до розгляду правок. Очевидно, кількість правок є такою, що ми завершимо розгляд після 12:30. На 12 годину голів фракцій я запрошую на нараду на третій поверх, щоб ми змогли прийняти політичне рішення, щоб, вернувшись у зал, ми проголосували ту правку, яку сьогодні очікують сьогодні і українське суспільство, і наші міжнародні партнери. Отже, переходимо до розгляду правок. Я по звичці буду зачитувати правки,

про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям Закону України "Про Вищий антикорупційний суд". На жаль, текст законопроекту, який був наданий Верховній Раді у першому читанні, м'яко кажучи, не відповідає цій назві, оскільки 80 відсотків того тексту не має взагалі ніякого стосунку до антикорупційного суду і не пов'язаний з його діяльністю. Наприклад, там є правка, яка покликана ліквідувати діяльність Громадської ради доброчесності, яка, нагадаю, до формування антикорупційного суду не має ніякого стосунку. Тому я пропоную привести у відповідність з реальним текстом назву відповідного законопроекту. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Будь ласка, пане Сергій. Хочу вам нагадати, що вчора на засіданні комітету норми щодо діяльності Громадської ради доброчесності були вилучені, і ця назва є досить влучною. І тому комітет залишив цю назву, тому що головне все ж таки – це врегулювання діяльності Вищого антикорупційного суду. Отже, я ставлю на голосування правку номер 1. Комітет її відхилив. Хто підтримує дану правку, прошу проголосувати.

Рішення не прийняте. 5-а. Не наполягає. 6-а. не наполягає. 7-а. Сидорович наполягає. Включіть мікрофон. Руслан Сидорович, "Об'єднання "Самопоміч". Враховуючи те, що перша пропозиція поправки щодо зміни назви законопроекту була відхилена, я хочу наголосити на те, який законопроект ми розглядаємо і про що. Ще раз прошу уваги, уважно читаємо назву законопроекту: внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям Закону України "Про Вищий антикорупційний суд". Разом з тим, Разом з тим, пропонується в Законі про судоустрій записати, що порядок створення апеляційних палат вищих спеціалізованих суддів… Я наголошую, ми розглядаємо зміни до Закону про судоустрій виключно в розрізі Вищого антикорупційного суду. Не пхайте, будь ласка, сюди положення, які стосуються Вищого спеціалізованого суду з питань інтелектуальної власності, це не є предметом регулювання даного закону. Прошу підтримати нашу 7 поправку.

"Про судоустрій і статус суддів", вважаю за доцільне, якщо ми створимо… Вищий антикорупційний суд, - це перший суд, який фактично буде створено спеціалізований. І таким же чином відрегулювати діяльність всіх апеляційних палат. Дякую. Дякую. Ви наполягаєте? Прошу голосувати.

Ми пропонуємо в цій поправці зробити наступне. В абзаці другому пункту 2 розділу І законопроекту речення "Кількість суддів в Апеляційній палаті Вищого спеціалізованого суду визначає в межах загальної кількості суддів Вищого спеціалізованого суду Державна судова адміністрація України за погодженням з Вищої радою правосуддя" замінити на речення "Рішення про утворення судової палати, її складу, а також про обрання секретаря судової палати приймається зборами суддів відповідного Вищого спеціалізованого суду за пропозицією голови суду". реального суддівського самоврядування, і таким чином, унеможливити зовнішній вплив на формування і, власне, дії цих суддів. ГОЛОВУЮЧИЙ. Наполягаєте на голосуванні? Так? Прошу голосувати.

10, 11, 12, 13, 14 і 15 стосуються одного і того ж питання і однієї і тієї ж статті.

визначає, що Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду є інституційно, фінансово та організаційно незалежна. Тому я пропоную, по-перше, змінити порядок здійснення суддівського самоврядування у Вищому антикорупційному суді, ніж той, що запропонований законом. А саме, щоб Вищий антикорупційний суд, який розглядає справи по першій інстанції, щодо своїх організаційних питань, таких як створення палат по окремим категоріям справ, розглядав це питання за виключенням суддів Апеляційної палати, по-перше. По-друге, щоб, якщо такі палати будуть створені по розгляду окремих категорій справ, їх секретарі, які їх будуть потім очолювати, обирались саме складом цих палат, а не всім складом Вищого антикорупційного суду, враховуючи суддів Апеляційної палати. І щоб в Вищій апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду був створений не окремий підрозділ

і підтримати мої правки за номером 9, 10, 11, 12, 13, 14 і 15. Дякую. Дякую. Тільки 13 поправка – це інших народних депутатів. Але я по черзі поставлю ті поправки, які ви назвали, за виключенням 13-ї. А перед тим прошу коментар від комітету. Шановні колеги, ми вчора це вже обговорювали на комітеті. Справа в тому, що інституційно ми створили Вищий антикорупційний суд, Вищий спеціалізований суд. І це є палата апеляційна Вищого антикорупційного суду як інституційна складова, а не самостійний апеляційний суд. Ця апеляційна інстанція переглядає лише рішення першої інстанції саме цього суду. Тому інституційно правильно закладена модель, і тому комітет відхилив цю поправку. Дякую. Дякую. Прошу голосувати, поправка номер 9. За-91 Рішення не прийняте. Наступна поправка - номер 10. Прошу голосувати. 11:31:32 За-75 Рішення не прийняте. Наступна поправка - номер 11. Прошу голосувати. За-84 Рішення не прийняте. Наступна поправка - номер 12. Прошу голосувати. За-93 Рішення не прийняте. Ми повернемося до 13-ї після цього, а зараз поправки номер 14 і 15. Спочатку поправка номер 14. Прошу голосувати. За-76 Рішення не прийняте. І поправка номер 15. Прошу голосувати. За-77 Рішення не прийняте. Наступна поправка - номер 16, народний депутат Сидорович. Прошу. Руслан Сидорович, "Об'єднання "Самопоміч". Колеги, я ще раз хочу звернути увагу, предмет регулювання даного законопроекту – це внесення змін до Закону "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям Закону про "Вищий антикорупційний суд". Даною статтею, яка зараз корегується нашою поправкою, пропонується надати право (увага!) Верховному Суду… яке має відношення Верховний Суд до Вищого антикорупційного суду? Це два різних суди. Це є перше. Друге. Надавати методичну допомогу судам першої і другої інстанції. Що це за форма відправлення правосуддя - надання методичної інформації? Верховний Суд здійснює діяльність у вигляді винесення судових рішень. Ми відмовились від прийняття постанов Пленуму Верховного Суду. Ми змінили форму діяльності Верховного Суду. Що це за повернення назад, яка це методична допомога, яка… Якщо суддя відповідає займаній посаді, пройшов кваліфікаційні оцінювання, він зобов'язаний самостійно вивчати і… Дякую. Прошу голосувати. За-94 Рішення не прийняте. Наступна поправка - номер 19. Не наполягає народний депутат. Номер… Наполягає, 19 поправка. Прошу, народний депутат Ємець. Шановні колеги, в 19 правці пропонується врегулювати питання роботи касаційної… в касаційному суді, де створюється Антикорупційна палата, передбачає процедуру, за якою формується склад цієї Антикорупційної палати, обирається її керівництво. Бо, нагадаю, що якщо по антикорупційному суду ми чітко сформували вимоги і критерії їх роботи, то по Касаційному суду ми цього не зробили, оскільки це не було предметом відання того закону, і ця правка направлена якраз на врегулювання роботи Касаційного Верховного Суду. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні? Так, прошу голосувати.

Дякую. Шановні колеги, ми створили Вищий антикорупційний суд саме тому, що у нас є серйозна проблема з ефективністю боротьби і подолання корупції в судах в тому числі, точніше, рішеннями суду. Верховний Суд, який буде потім займатися касаційним переглядом цих справ, має бути сформований з суддів, які розуміються на цьому питанні, пов'язаному з боротьбою з корупцією. І ця правка направлена якраз на те, щоб ті колегії, які будуть формуватися у Верховному Суді, складалися з людей професійних, які будуть чітко розуміти, що і яким чином, і навіщо вони приймають ці рішення, які мають бути результати. Тому прохання підтримати. Дякую. Прошу голосувати.

Тут розглядається стаття 60, яка стосується повних перевірок декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, місцевого самоврядування. Стаття 60, частина друга, чітко визначає, що декларації суддів перевіряються щонайменше раз на 5 років. Я розумію, що до суддів Вищого антикорупційного суду має бути особлива увага, але ж, ні, давайте ми їх будемо кошмарити по повній, бо ми пропонуємо визначити: "якщо інше не передбачено законом". То в нас судді Вищого антикорупційного суду будуть не вилазити з перевірок зі сторони Національного антикорупційного... агентства по запобіганню корупції? Для чого ми це робимо? Для того, щоби їм не давати можливості працювати і створювати тиск на суддів Вищого антикорупційного суду? Ми повинні вилучити цю норму. Прошу підтримати 21 поправку. Дякую. Прошу голосувати. За-78 Рішення не прийнято. Наступна поправка - номер 22, народний депутат Геращенко. Не наполягає. 23. Не наполягає. 33. Яка? 24-а? Прошу, 24 поправка. Народний депутат Мельничук. А, 23-я. Прошу, Чумак. Народний депутат Чумак, 23 поправка. Шановні колеги, я хотів би сказати стосовно 33 і 34 поправки, яка стосується загальних вимог до зайняття посади судді. В нашому діючому законі є дискримінація за професійною ознакою, тобто не вважається науковим ступенем ступінь, отримана у військових навчальних закладах, а також не вважається загальним стажем науково-педагогічної роботи, юридичним, загально-юридичним стажем стаж роботи в військових навчальних закладах. Я хотів би сказати, що військові навчальні закладі і надавали юридичну освіту, і там існували вчені ради, і існувала спеціальність "Військове право. Військові аспекти міжнародного права", яка зараз відновлена. Тому, як на мене, це є абсолютною дискримінацією стосовно цивільних і військових осіб за професійною ознакою, і тому я прошу проголосувати за ці поправки, які знімають цю дискримінацію. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу голосувати.

Поправка номер 33. Прошу голосувати.

За-51 Рішення не прийняте. Народний депутат Мельничук. Прошу. І назвіть номер поправки. Там 24-а була. (Шум у залі) Зараз. Там була на підтвердження 24 поправка. І ми зараз будемо рухатися далі. я просто хочу зрозуміти. От ми тут з колегами сидимо на місці. І ви тільки що говорили: 33 поправка чи 23-я, ми ставили на підтвердження, попередня? І до цього ми ще пропустили 3-ю і 4-у. Її вообще ніхто не озвучував. І вообще, якщо ми до цього голосували 23-ю, то я зараз прошу поставити на підтвердження поправку 24.

І тому буває таке, що справді просто не чути. Я чула, що це є 23-я, а ви просили 24-у. Була 33-я, тепер ви озвучили 24-у. Прошу голосувати.

За-94 Рішення не прийнято. 34 поправка. Прошу, народний депутат Чумак. Зачекайте, будь ласка. Ще 25-а, прошу, 25-а, вона була врахована.

Так, доброго дня. Я прошу поставити на підтвердження правку 25. Разом з тим, звертаю увагу, що були у нас пропущені, так само не поставлені, на мою думку, що було правильно, на підтвердження поправки 2, 3 і 4. Тому що ми просто перескакуємо через них. Тому я прошу поставити на підтвердження 25 поправку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Комітет, прошу прокоментувати. А суть цієї поправки можна ще раз, повторіть, будь ласка, тому що я трохи збився. Ще раз повторіть суть поправок, які ставляться на підтвердження. 11:42:36 АРТЮШЕНКО І.А. На мій погляд, ця правка не мала бути враховано, тому я прошу поставити її на підтвердження, 25 поправку. Ця поправка стосується ліквідації територіальних підрозділів ДСА. Справа в тому, це питання обговорювалось на комітеті за участю голови ДСА. І ми не можемо зараз ліквідувати територіальні підрозділи ДСА тому, що кожний територіальний підрозділ ДСА відповідає за певний регіон, бачить навантаження суддівське, відповідає за фінансування. Якщо ми ліквідуємо територіальні підрозділи ДСА і залишимо ДСА функцію лише з Києва керувати всім цим процесом, ДСА до цього не готова і буде, вибачте, бардак. Тому я прошу проголосувати і залишити цю поправку. Дякую. Шановні колеги, прошу визначатися. 25 поправка. Комітет просить підтримати. За-98 Рішення не прийнято. Наступна поправка – 34-а. Прошу, народний депутат Чумак. Шановні колеги! Я ще хочу раз наголосити в діючому Законі "Про судоустрій і статус суддів" є норма, яка дискримінує офіцерів, цивільних осіб, які працюють у військово-навчальних закладах, в можливості зайняти посаду судді, тому що ця їх робота не враховується в загальний стаж науково-педагогічної роботи, юридичної роботи. Я прошу проголосувати цю поправку - і зняти цю дискримінацію до великої кількості людей у погонах. Дякую. Прошу голосувати, За-60 Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 37. Народний депутат Ємець, прошу. Шановні колеги! Власне, ця поправка має на меті забезпечити ту вимогу, яку ми закладали ще в рамках змін до Конституції в частині судової реформи, а саме: прозорість конкурсу, прозорість процедури обрання суддів і проходження ними кваліфікаційних іспитів. Ця правка направлена на те, щоб ті результати робіт, ті результати іспитів, ті результати тестових завдань були оприлюднені, щоб усі громадяни могли пересвідчитись про те, що саме ті люди, які успішно пройшли оцінювання, є тими, що є достойні бути суддями. Бо на сьогодні ця інформація є закритою. Є інформація від громадських організацій про те, що в рамках Вищої кваліфікаційної комісії відбувається зловживання і маніпуляції цими результатами. Щоб зняти всі ці запитання, моя правка направлена на відкриття цих процедур, на відкриття результатів оцінювання, тестів і іспитів. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу голосувати.

За-79 Рішення не прийнято. Народний депутат Мельничук. Прошу, яка поправка? 11:46:25 МЕЛЬНИЧУК І.І. Пані Оксана, дивіться, ще раз наголошую на тому. От ми розглядаємо 24 поправку і потім зразу включаємо поправку 34 Чумака. проміжку між 24-ю і 34-ю є ще 25-а, 26-а і так далі. Тому, якщо ми вже перескочили, давайте, я прошу поставити 25-у, 26-у, 27-у, 28-у, 29-у, 30-у, 31-у, 32-у на підтвердження.

поправку, яка була врахована комітетом, він просто повинен зголоситися. Тому головуючі, які оголошують тільки ті поправки, які не були враховані, роблять це відповідно до Регламенту Верховної Ради України. Дякую. Ще раз, які поправки ви хочете поставити на підтвердження?

Цю ж правку вже ставили на підтвердження щойно, щойно за неї голосували. Ще раз: ця правка стосується територіальних управлінь державних судових адміністрацій. Ми вже це голосували. Я не розумію емоцій народного депутата. Якщо ви можете пояснити, які поправки і чому ви хочете поставити на підтвердження, ми обов'язково це розглянемо. Прошу, озвучте. Включіть, будь ласка, мікрофон народному депутату Мельничуку. Озвучте номери поправок і чому ви їх ставите на підтвердження.

стосуються діяльності територіальних управлінь Державної судової адміністрації. Якщо ви хочете ставити на підтвердження правку, називайте її по номерам, і за кожний номер правки буде відбуватися голосування. Всі ці правки стосуються територіальних управлінь Державної судової адміністрації. Будь ласка, якщо ви хочете, ставте. Народний депутат не може обґрунтувати, чому він вимагає поставити їх на підтвердження, але поправка номер 26, комітет підтримав, прошу голосувати. За-97 Рішення не прийняте. Поправка номер 27. Прошу ставити на підтвердження.

За-93 Рішення не прийняте. Поправка номер 28. Прошу, поправка номер 28, прошу голосувати.

За-92 Рішення не прийняте. Поправка номер 29. Прошу голосувати.

Я прошу поставити на підтвердження 30-у, 31-у і 32-у почергово правки. Так само наголошую, як у попередньому виступі, що ми пропустили правки 2-у, 3-ю і 4-у, які б я пропонував повернутися і поставити на підтвердження. Дякую. Тому я прошу для початку поставити 30 правку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування на підтвердження 30 правку, яка комітетом була врахована. Комітет просить її підтримати. Прошу проголосувати.

За-101 Рішення не прийняте. 31-у. Вона врахована частково. Наполягаю, щоб була врахована повністю. Хто за це, прошу проголосувати.

Рішення не прийняте. І 32-а на підтвердження. Комітет її підтримує. Прошу підтримати 32 правку. Прошу проголосувати. Рішення не прийняте. Наступна - 37-а. Не наполягає. 38-а. Будь ласка, Сидорович. Руслан Сидорович, "Об'єднання "Самопоміч". Два моменти, які я хотів сказати. Перше. Дана поправка виключає положення, які стосуються окремого порядку добору суддів апеляційних судів. Шановні колеги, ми зараз розглядаємо питання створення Вищого антикорупційного суду, а не добори до місцевих судів першої інстанції і другої. Це є питання перше. Питання друге. Звертаюся зараз до тих колег, які збили поправки з 24-ї до 32-ї. Я пояснюю для глядачів і тих, хто слухає, і народних депутатів, тим, кому небайдуже, в якому правовому полі ми будемо існувати. Ви знищуєте судову систему, ви провокуєте колапс. Це буде колапс судів, суддів, які будуть стояти в черзі від центру Києва до Житомира, в живій черзі для того, щоби вирішити банальне питання закупки паперу. По-друге, це призведе до додаткових витрат з державного бюджету до 1 мільярда гривень.

ще раз прошу поставити на підтвердження правки, які ми при розгляді просто технічно пропустили, – це 2-а, 3-я і 4-а. На підтвердження. Почати з 2-ї. Прошу. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, я хочу докликатися так само до закликів не розбалансовувати законопроект,

За-87 Поправка відхиляється. 3 поправка. Так само, колеги, звертаю вашу увагу, що вона була підтримана комітетом, і ставиться на підтвердження. Прошу визначатися. За-84 Поправка відхиляється. 4 поправка - це поправка Литвина Володимира Михайловича. Будь ласка, слово Володимиру Михайловичу. Звертаю вашу увагу, колеги, що ця поправка прийнята комітетом. Шановні народні депутати, я так бачу, що повертається очевидна практика, яка була розкритикована "попєрєдніками": коли дають список з вказівкою поправок, які треба збити, і ці поправки збивають. То в мене є пропозиція перша: ви аргументуйте, чому ви пропонуєте змінити цю поправку, оскільки люди працювали. А я розумію, що вам нічим аргументувати. І друге. Ви поступіть, як поступали "попєрєдніки": одним махом проголосуйте зняти всі поправки, які не вписуються у вашу концепцію, у ваше бачення організації закону. Чому ми демонструємо цей цирк, я не розумію? Нехай люди хоча б прочитають закони і скажуть, що вони там бачать, що це зміст поправки. Я переконаний, що вони його не читали. Нехай аргументують, будь ласка, аргументують. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я почула вас, і президія не буде повторювати досвід "попєрєдніков" і ставити на голосування одним махом. Шановний Володимире Михайловичу, ми йдемо по поправкам. Колеги, я закликаю не розбалансовувати закони, я не можу поставити. (Шум у залі) Ви мені пропонуєте зараз не давати слово комусь тут? Я звертаюся до всіх, будь ласка, з проханням... Я даю слово народному депутатові Артюшенку з проханням від Володимира Михайловича Литвина, автора 4 поправки, аргументувати вашу позицію щодо поправки, що стосується… Ну, це вступна частина. Будь ласка, пане Артюшенко. 11:57:55 АРТЮШЕНКО І.А. Дякую за надане слово. На мою думку, ця правка ускладнює доступ громадян до правосуддя. А попередньому виступаючому з іншої групи я би рекомендував, знаєте, не вам мені казати про попередників, як мінімум. Дякую. І також закликаю не обмінюватися люб'язностями. Шановні колеги, прошу визначитися по 4 поправці. Звертаю вашу увагу, що комітет її підтримав, підтримав. І зараз вона ставиться на підтвердження, прошу визначатись.

Мова йде про поправки за номером з 39-ї по 44-у, з 47-ї по 48-у і з 51-ї по 52-у. нівелюється система трьохланкова суду, цією нормою, це зміни до статті 81 Закону України "Про судоустрій і статус суддів". Він жодним чином не стосується Вищого антикорупційного суду України. При прийнятті закону було просто забуто, що для суддів апеляційних судів, всіх апеляційних судів, також створюється спеціальний порядок добору. Замість того, щоб створити окрему норму, їх віднесли до суддів вищої інстанції – Верховного Суду та Вищого антикорупційного суду. На мою думку, це, по-перше, невігластво, а, по-друге, це жодним чином не порушить порядок створення Вищого антикорупційного суду. Я прошу виключити в ході всієї статті…

Я прошу 1 хвилину комітет відкоментувати, чому поправки пані Юзькової з 39-ї по 48-у були відхилені. І будемо по черзі ставити їх на голосування. Будь ласка. Колеги, як вже зазначав, в нас інституційно Вищий антикорупційний суд є єдиним органом, який має першу і другу інстанцію. Відповідно до цього є певна структура закону. Дякую. Дякую. Колеги, я буквально… ми на 2 хвилини продовжимо засідання, щоб зараз закінчити голосування по цьому блоку поправок пані Юзькової, які комітет відхилив. І потім оголосимо перерву. Будь ласка, поправка номер 39. Пані Юзькова наполягає, щоб ми проголосували "за". Комітет її відхилив. Прошу визначатися. За-83 Поправка відхиляється. 40 поправка. Будь ласка, прошу визначатися. Комітет відхилив, автор просить підтримати.

За-83 Ні, це не підтвердження, це відхилені поправки. 83 - "за", рішення не прийнято. 41 поправка, так само пані Юзькової. Комітет відхилив. Прошу визначитися.

За-87 Рішення не прийнято. 42 поправка пані Юзькової. Прошу визначитися. За-87 Рішення не прийнято. 43-я, правильно, зараз? 42-у ми проголосували. 43 поправка пані Юзькової. Прошу визначитися, колеги. Рішення не прийнято. 47 поправка пані Юзькової. Прошу визначатися.

За-86 Рішення не прийнято. 47 поправка пані Юзькової. Прошу визначатися. Комітет відхилив. 47-а. Я щось пропустила... Рішення не прийнято. 70 - "за". І остання в цьому блоці поправка пані Юзькової - 48-а. Прошу визначатися. Мені здається, я всі назвала. Дякую. Отже, колеги, ми… 80, рішення не прийняте. Ми після перерви продовжимо розгляд. Я зараз запрошую усіх голів фракцій на третій поверх на нараду. Прошу також підійти когось з комітету, можливо, доповідача і голову комітету на нашу нараду. І о 12:30 я прошу усіх прибути в зал для продовження нашої роботи. Дякую. Перерва на 30 хвилин. Нагадаю, що ми зупинилися на поправках шановної пані Юзькової, ми пройшли ці поправки і вибачте, 50 поправці народного депутата Ємця. Пан Ємець буде наполягати на 50 поправці? Не буде. Рухаємося далі.

щоби ми могли працювати по поправкам і потім не поверталися до них, будь ласка. 54-а, Яніцький. Вибачте, це врахована поправка, вибачте. 55 поправка, Ємець, народний депутат. Не наполягає. 57 поправка, це поправка… Зараз, пане Ігорю. 57 поправка. Будь ласка, пане Ігорю, прошу вас. Будь ласка, я не сказала прізвище, будь ласка, пану Артюшенку ввімкніть мікрофон. Вибачте, пане Ігорю. Дуже вам дякую. Прошу поставити на підтвердження 57, 59 і 60 правки, бо на мою думку, це унеможливлює організацію роботи ГРД відповідно до чинного законодавства. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на вимогу народного депутата Артюшенка на підтвердження 57 поправку. Прошу визначитися. 57-а, на підтвердження. За-51 Поправка не приймається. 59-а на вимогу, будь ласка, ставиться на підтвердження. Прошу визначатися.

За-43 Поправка відхиляється. Наступна – 60-а. Будь ласка, прошу визначитися. На підтвердження ставиться. 60-а зараз, 60-а - на підтвердження. За-54 Поправка відхиляється. Я бачу, що пані Юзькова, все добре. Ви будете наполягати на поверненні до ваших 51-ї, 52-ї? Будь ласка, вам мікрофон тоді. Прошу. Я хочу ще раз звернутися до своїх колег і пояснити, що, на жаль, доповідач трохи спотворює норму закону, по-перше, і мої поправки, по-друге. Мова йде не про Вищий антикорупційний суд. Мова йде про всі інші суди. Якщо ви забули закласти туди норму закону про спеціальний порядок відбору суддів апеляційного суду, так їх не потрібно прирівнювати до вищих судів. Просто потрібно внести окрему норму для того, щоб не спотворювати трьохланкову систему судової влади. Дякую. І прошу підтримати зазначені поправки. Будь ласка, ми будемо голосувати по поправкам 51-й і 52-й народного депутата Тетяни Юзькової. Ця поправка була відхилена комітетом. Ви хочете прокоментувати? Прошу вас. Те, що стосується спеціального порядку відбору суддів Апеляційного суду. Справа в тому, що ми, коли приймали, реформували законодавство судоустрою майже 2 роки тому, ми надали право науковцям і адвокатам, які мають 7-річний стаж, йти на посади суддів, балотуватись на посади суддів апеляційних судів. Але не внесли відповідну норму у 81 статтю Закону "Про судоустрій і статус суддів". Якщо про це саме йдеться мова, це треба виправити і дати доступ до професії. Дякую. Дякую за роз'яснення позицій комітету. Отже, колеги, я прошу визначатися по 51 поправці народного депутата Юзькової. Комітет її відхилив. Прошу визначатися. За-54 Поправка не приймається. Наступна 52-а, так само шановної пані Юзькової. Прошу визначатися. За-44 Поправка відхиляється. 59 поправка. Ми її голосували на вимогу народного депутата, який ставив на підтвердження, але автор цієї поправки пан Левченко вимагає, щоб йому дали слово. Я перепрошую перед Юрієм, я не побачила просто, що це вашого авторства і не дала слова. Будь ласка, пане Юрію. 12:39:54 ЛЕВЧЕНКО Ю.В. Дякую. Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ. Дивіться, що зараз відбувається? Зараз депутати від "Блоку Петра Порошенка" збивають всі поправки, які виправляли той жах, який був у цьому законі у першому читанні, який абсолютно не стосувався не стосувався антикорупційного суду, не стосувався апеляцій в антикорупційному суді. У першому читанні ми приймали там багато чого стосується державної судової адміністрації, повністю підпорядкують суддів у державній судовій адміністрації, прийняли зміни до Громадської ради доброчесності, нівелюють її роль взагалі. Поприймали ще купу змін, які не стосуються абсолютно антикорупційного суду. Комітет вчора ці питання виправив і зараз ці поправки збиваються. От збили мою поправку 59, яка стосувалася того, щоб прибрати з цього законопроекту божевільну норму, яка забороняє членам Громадської ради доброчесності опубліковувати опубліковувати інформацію про недоброчесних кандидатів у судді. Як вони взагалі можуть свою діяльність виконувати і, взагалі, яка буде від них користь, якщо вони не зможуть таку інформацію опубліковувати, якщо громадськість не буде знати про те, хто є хто, які кандидати є недобросовісними? Як можна таке забороняти опубліковувати? Так от моя поправка це питання вирішувала… вирішувала… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, 15 секунд. ЛЕВЧЕНКО Ю.В. Тобто якщо цю поправку залишити збитою, тоді ви забороняєте членам Громадської ради доброчесності опубліковувати інформацію про недоброчесних кандидатів у судді. Я прошу, будь ласка, повторно, тому що не дали мені виступити тоді, ну, не побачили, прошу, будь ласка, повторно поставити питання на голосування, щоб все ж таки притомні депутати показали свою позицію. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, отже, на вимогу автора поправки 59 поправка ставиться на голосування. Але я наголошую, що ми її зараз ставимо

За-59 В будь-якому випадку ця поправку відхиляється, шановний колего. А наступна, якщо я правильно розумію, 86-а народного депутата Юзькової. Пані Тетяна, 86 ваша поправка зараз. Якщо я не помітила якоїсь поправки до того, я готова Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягаєте. Дуже дякую вам. Дуже дякую. Просто кількох авторів немає зараз у залі, якщо вони повернуться, звичайно, ми будемо їх вислуховувати. 92-а, так само народний депутат Юзькова. Чекаємо, пані Тетяна, дивіться таблицю якраз, 92 поправка.

в тому числі і в цьому законі, щодо інституційної, фінансової, організаційної незалежності Апеляційної палати зазначеного суду. Тому я пропоную депутатам подивитися уважно і підтримати мою поправку, яку направлено на те, щоб в державному бюджеті були окремим рядком зазначені витрати на зазначений суд. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановні колеги. Будь ласка, коментар представника комітету. Це 92 поправка. Я вже неодноразово говорив, і ще раз наголошую, що Вищий антикорупційний суд є однією з судовою інституцією, яка складається не з Апеляційного суду окремо, а з Апеляційної палати, яка є складовою Вищого антикорупційного суду. передбачене фінансування Вищого антикорупційного суду як такої інституції і не потребує окремих асигнувань на палату Апеляційну.

За-40 Рішення не прийняте. Пані Сотник, я хочу вас поінформувати, що

поправка була від "Самопомочі", і, на жаль, через перерву… Зараз, колеги, 50… 53-а, 68-а, 69-а, це ті, які були відхилені комітетом. Якщо ви наполягаєте, то ми готові дати вам слово. Будь ласка, мікрофон пані Сотник. і 69-й, тому що вони стосуються одного питання. Це питання правильного формулювання і назви. На сьогоднішній день у нас в 127 статті міститься термін "Апеляційна палата Вищого спеціалізованого суду", а ми пропонуємо у зв'язку з прийняттям Закону "Про Вищий антикорупційний суд" чітко замінити словами "Апеляційною палатою Вищого антикорупційного суду". Я не знаю, чому комітетом це було відхилено. Дякую, шановний пане Олексію. Я прошу голосувати. 68 поправка. Прошу визначатися. Вона була відхилена комітетом. За-55 Відхиляється. 69 поправка. Прошу визначатись. Не просите голосувати навіть, добре. Рухаємося далі. 91 поправка, так само Сотник. Не наполягаєте? Добре. 98-а, так само Олена Сотник. 98-а. Будь ласка, мікрофон пані Сотник. Дякую, пані головуюча. Ця поправка вносить зміни до статті 148. Вона стосується видатків в місцевих апеляційних судах. В даному випадку ми також додаємо "вищі спеціалізовані суди і Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду". Тому що ми ж з вами прекрасно розуміємо, що функціонувати суди без відповідних фінансових, фінансового забезпечення, вони фактично не можуть.

За-63 Рішення не прийняте. Наступна 100 поправка, Сотник. Будь ласка, мікрофон. Дякую, пані головуюча. Олена Сотник, фракція "Самопоміч". Також зміни до 148 статті. Ми пропонуємо тут доповнення новим абзацом. Зокрема, ми пропонуємо чітко визначитися щодо фінансових гарантій для Вищого антикорупційного суду і для Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Зокрема, щоб не було жодних скорочень фінансування протягом бюджетного періоду і також щоб забезпечити для цих судів можливість подальшого фінансування в розмірі, який не є меншим, ніж в попередній період, і відкоригований відповідно до індексу споживчих цін за попередній фінансовий рік. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за роз'яснення. Будь ласка, прошу визначатися по суті поправки, колеги, комітет відхилив її. За-62 Поправка не приймається. Я перепрошую перед пані Юзьковою, ми 106-у з вами вже обговорили чи ні? Я перепрошую, тому що поверталися назад і я трішки могла загубитися. Отже, ми зараз на 106 поправці, і ми рухаємося далі, колеги. якщо в когось є зауваження, давати сигнал. Юзькова, 132 поправка. Мені дуже дивно, тому що, я хочу особисто звернутися до доповідача і просити його, що в подальшому, ми сподіваємося, в тому числі народні депутати, правки яких були відхилені, що доповідач в подальшому буде все ж таки висловлювати думку комітету, а не коментувати правки, які збиті. Мова йде про те, що виключили з тексту закону правку про зміну порядку роботи Громадської ради доброчесності, яка жодним чином не має відношення до Вищого антикорупційного суду України. А щодо правки за номером 132, оскільки принципіально вона не була погоджена, ця позиція, раніше, я не наполягаю на голосуванні. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, коментар доповідача. Я відповім пані Юзьковій, я весь час дотримуюся позиції комітету і, зокрема, щодо Громадської ради доброчесності, теж голосую, підтримуючи ці правки, які намагаються вибити. Дякую.

Отже, ми не голосуємо поправку 132, пані Юзькова не наполягає на ній, вона тільки зробила нам посил щодо щодо процедури Регламенту і коментування поправок. 135 поправка. Пані Юзькова, не наполягаєте? Добре. 136-а. Не наполягаєте? Дякую. це поправка пані Юзькової, вона не була врахована комітетом, тому я до неї зараз апелювала. 137 поправка, пані

я з цього приводу вже висловилась, що закріплення принципів інституційної фінансової та організаційної незалежності Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Але, на жаль, парламент з цим не погодився. Тому ми будемо мати на даний час систему, коли судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду будуть призначати секретарів судових палат по розгляду окремих справ суду першої інстанції. Дякую. Отже, пані Юзькова підготувала низку поправок до цього блоку законопроекту, що стосується відбору суддів по суті і призначенню їх. Але не наполягає на голосуванні по цим поправкам тільки представила позицію свою.

його назва про те, що він має забезпечити діяльність Вищого антикорупційного суду, немає нічого спільного з більшістю норм, які запропоновані в нього. От це яскравий приклад. Тут намагалися ініціатори законопроекту врегулювати по-новому службу судової охорони,

всіх норм, які запроваджують абсолютно нові принципи. Я вважаю, що так не можна робити, треба це обговорювати, треба це напрацьовувати, аналізувати, які на сьогоднішній день є проблеми і вирішувати їх відповідно в комітеті, профільному комітеті разом з експертами. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, коментар Дякую за поправку. Шановна пані Олена, я вам хочу нагадати, що відповідно до Закону "Про Вищій антикорупційний суд", судді Вищого антикорупційного суду мають мати цілодобову охорону, а за заявою – також члени їх сімей та їх близькі родичі. Тому в цьому законі вирішено регламентувати роботу судової охорони, підвищити її для того, щоби до створення Вищого антикорупційного суду вона вже працювала і могла виконувати зазначену функцію. Дякую. Дякую. Колеги, я прошу визначитися по 143 поправці, це депутатів від "Самопомочі". Комітет її відхилив, пані Сотник її представила. Прошу визначитися.

Мова іде так само про цю судову службу охорони, службу судової охорони. Насправді, тільки що було сказана відверта маніпуляція чи навіть неправда, коли було сказано про те, що обов'язково треба вписувати зараз ці положення в цьому законопроекті, тому що треба охороняти суддів антикорупційного суду. Суддів антикорупційного суду можуть інші органи охороняти, необов'язково в цьому законопроекті зараз розписувати в такій деталізації питання служби судової охорони. Але, чому його сюди вписують? А його сюди вписують, що, насправді, таким чином її формують, цю службу судової охорони, що вона стає повністю залежна від волі Президента України. І це ставить повністю під сумнів незалежність і це порушує норми Конституції. Тому що, якщо служба судової охорони буде повністю залежна від Президента, а в її завдання прописується тут, зокрема, забезпечення громадського порядку в судах, в судових засіданнях, так, то ми розуміємо, кого будуть викидати із судових засідань, кого не будуть допускати до судових засідань – громаду Дякую. Доповідач давав уже коментар відносно аналогічної поправки депутатів від "Самопомочі", тому просто визначаємося по 144 поправці. Колеги, прошу визначатися.

підпункти 46 з розділу ХІІ "Прикінцевих і перехідних положень", і це знову стосується соціального захисту співробітників служби судової охорони і так далі, і так далі. Але я б хотіла повернутися до цього питання. Я абсолютно точно з вами погоджуюся, що, дійсно, законом передбачено спеціальні… спеціальна форма захисту, і судді, дійсно, потребують цього захисту, тому що вони будуть здійснювати… ну скажімо так, відправляти правосуддя по дуже небезпечних справах і впливових осіб. Це очевидно. Але в мене все одно до вас питання. Чи треба для цього створювати нову карманну, фактично, службу охорони, яку треба буде якимось чином формувати, набирати, вчити і так далі, і так далі, якщо ми на сьогоднішній день маємо відповідні структури в системі… в правоохоронній системі? Дякую. Я хочу вам сказати, що служба судової охорони потрібна не лише для Вищого антикорупційного суду. На жаль, у нас в багатьох судах є чималі випадки, коли під час судових засідань правопорядок, зривається судове засідання, судді ризикують життям. Неодноразово були ситуації, коли суддів із засідання виводила охорона. І тому унормалізувати службу судової охорони і зробити її потужною, це буде дуже гарний крок для забезпечення правосуддя. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо за роз'яснення. Будь ласка, прошу колег визначатися по 150 поправці народного депутата Сотник. Комітет її відхилив. Прошу визначатись. За-63 Рішення не прийнято. Колеги, дивіться, ми наблизилися з вами до того блоку, про який доповідач говорив під під час вступного слова, кілька поправок, по яким комітет не визначився. Я пропоную, що я зараз цей блок залишу наостанок. Ми далі будемо рухатися по поправкам, по яким є рішення комітету, і коли дійдемо вже до фіналу, повернемося до цих поправок, обговоримо їх і приймемо рішення. Тим більше, ще триває нарада Голови Верховної Ради України з колегами для того, щоби вийти на фінальне рішення щодо обговорюваного законопроекту. Немає ні в кого заперечень щодо того, що я запропонувала? Ми дійшли до блоку, до блоку ми дійшли, пане Соболєв, поправок, по яким немає рішення комітету. Я пропоную їх зараз пропустити, рухатися по тим, де є рішення комітету, перед фінальним голосуванням підійти до цього блоку, добре? Отже, я оголошую, що зараз від поправки 157, це пані Заліщук, по якій немає рішення комітету, до поправки, до поправки

Дякую всім за розуміння і конструктив. 164 поправка, пані Сотник, будь ласка. Яка? А, я перепрошую, пан Ємець з'явився. І він наполягає. Пане Ємець, з радістю. 162 поправка. Будь ласка, вам слово. Дякую, пані головуюча. Власне, поки там тривають консультації щодо того, як прописати правильно правку про апеляції. Ми вже перетворили, точніше, ви вже перетворили, всі ті, хто зірвали ті правки, які були підтверджені вчора комітетом, перетворили цей закон на інструмент знищення тих антикорупційних речей, які ми вже запровадили. Таких як Громадська рада доброчесності, такі як особливі підстави створення антикорупційного суду. Ви розумієте, шановні колеги, що ми цей закон уже, з простого закону, яким ми мали вирішити питання апеляції, вже перетворили в інструмент знищення тих антикорупційних методів, які ми вже запровадили в українському законодавстві. Коли поставили на підтвердження правку, яка вчора була прийнята комітетом щодо того, що неприпустимо цим законом втручатися в діяльність Громадської ради доброчесності, яка має контролювати ВККС під час формування нового складу суду, ми тим самим, ви тим самим, ті, хто проголосували за це, перетворили Завершуйте, будь ласка, 30 секунд. ЄМЕЦЬ Л.О. Спотворили сутність цього закону і перетворили його на інструмент знищення, а не допомоги. Дякую. ласка, коментар доповідача по 162 поправці. Вона була відхилена комітетом. Антикорупційної палати Верховного Суду, касаційного суду. Справа в тому, що ми зараз прийняли Закон "Про Вищий антикорупційний суд", який буде складатись з першої і… апеляційної, з першої і другої інстанції. У нас є чимало часу для того, щоб відреагувати окремим законопроектом питання створення Антикорупційної палати касаційної інстанції Верховного Суду України. Тут треба, я вважаю, вносити зміни до іншого закону, а не приймати зараз лише зміни до Закону "Про судоустрій і статус суддів". Ще раз кажу, у нас цей суд буде створюватися майже рік. У нас є чимало часу для того, щоб якісно реформувати законодавство у сфері касації. Дякую. Дякую. Шановні колеги! Отже, наголошую, що зараз ми будемо визначатися по поправці 162 народного депутата Ємця, яку комітет відхилив. Прошу визначатися. Ті поправки, про які ви, пане Ємець, говорили, ми їх залишили наостанок. За-75 Рішення відхиляється. Наступна – 164-а. Будь ласка, пані Сотник… 13:04:05 СОТНИК О.С. Дякую, пані головуюча. Я не буду наполягати конкретно на цій поправці, вона стосується внесення змін до Кримінального процесуального кодексу, зокрема, як рухається справа у зв'язку з переведенням судді або, наприклад, переведенням безпосередньо суду. Проте у мене є інше застереження. Колеги, я просто, поки вас тут більшості не було у залі, хочу зазначити, що буквально двома депутатами з "Блоку Петра Порошенка" було знищено, дійсно, цей законопроект, який вчора нормально був відпрацьований комітетом. У нас залишалося всього дві правки, з приводу яких треба було визначитися, концептуальні правки: це апеляційне оскарження у Вищому антикорупційному суді і друга правка – це момент вступу в силу цих змін. Все. Нічого іншого… Все інше було комітетом виправлено. Зараз же фактично ми знову повернулися до проблем, які пов'язані із Службою охорони, з Громадською радою доброчесності і багато-багато інших. Мені здається, що це робиться просто навмисно,

Рішення не прийнято. 83 "за" тільки. 165 поправка. Помазанов не наполягає. Не наполягаєте, ні? Добре. 167-а, Сотник. Олена Сотник, 167-а? Дякую. Не наполягає пані Сотник. Я перепрошую, так, ви просто були в кінці сторіночки, то я не помітила. Пані Юзькова, 166-а. Будь ласка, прошу. 13:06:05 ЮЗЬКОВА Т.Л. Шановні колеги, я прошу вас підтримати обов'язково цю правку. Про що йде мова. Було запропоновано, щоб в разі ліквідації суду і передачі справи, розгляд якої вже був розпочатий судом, непотрібно змінювати склад присяжних в разі, якщо не змінюється територіальна юрисдикція. Тобто законодавець запропонував нам при зміні складу суду суду не починати розгляд справи спочатку. Всі справи, які таким чином будуть продовжені, найдуть своє відображення в рішеннях Європейського суду з прав людини, які знову звинуватять Україну в некомпетентності і в порушення прав. Дякую. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, прошу визначатися по 166 поправці.

Дякую, пані головуюча. О.С. …167 поправки і до 171-ї, це точно такі ж поправки, по яким комітет не визначився. Тому я пропоную їх перенести і окремо розглянути. Дякую, шановні колеги. Я просто тільки хотіла оголосити, що у нас зараз ще блок поправок, по яким не визначився комітет, 157-161. Далі, другий блок – це 168… одна тільки 168, комітет не визначився. І далі блок – 171-175-а, по яким теж комітет не визначився. Ми їх переносимо на кінець нашого обговорення для того, щоб прийняти рішення. А зараз... 171-175-а. 170-а, визначився комітет.

Так, я перепрошую. Так, так, 170-а. Абсолютно ви праві, пане Руслане. 170-175-а. Дякую за це уточнення. І починаємо з 176 поправки.

Інакше реорганізація судів призведе до процесуального хаосу. Тому я попрошу поставити правку, якщо у нас зараз іде 176-а, 176-у, 177-у, 178-у, 179-у на підтвердження. Дуже вам дякую. Дякую. Це поправки автора… Звичайно, ну аякже. Це поправки авторського колективу від "Самопомочі". Ні, перша ця поправка від "Самопомочі". 176-а. Будь ласка, Сидорович, вам слово. Шановні колеги, шановні глядачі і слухачі, я хочу зараз закцентувати на важливих моментах. От щойно була нарада, я про це вже говорив, фактично, зараз депутатами "БПП" валиться закон, тому що він абсолютно повністю розбалансовується порівняно з тим, що зробив комітет. Два важливих блоки. Перше. Ще раз, дані поправки ліквідовують зміни до Господарського процесуального кодексу. Що має господарський процес до Вищого антикорупційного суду, ну, пояснять мені. Для чого ми ліземо в господарський процес в той час, коли ми розглядаємо питання запуску Вищого антикорупційного суду? Другий момент. Якщо ми говоримо про враховані комітетом зміни до Кримінального процесуального кодексу, де справа іде за суддею, і це стосуватиметься і антикорупційного суду, і справ Майдану, і це потрібно враховувати, то в господарському процесі це зовсім інакший принцип. Я хочу наголосити, коли у нас запускалося адміністративне судочинство, у нас не працював цей принцип, що справа іде за суддею. Там будуть інакші створюватися судді, там інший процес добору. Для чого ми туди залазимо? Інші речі, які стосуються… Дайте 15 секунд завершити. СИДОРОВИЧ Р.М. Інші речі, які стосуються дефініції, експерта у галузі права, інші процеси регулювання господарського процесу, їх не можна регулювати у даному законі. Тому я прошу зал підтримати наші поправки і проголосувати зеленим. Не лізьте в сферу регулювання… Дякуємо вам за ґрунтовне роз'яснення. Шановні колеги, я прошу визначатися по 176-й. Ваша наступна. Всім авторам я обов'язково дам слово, ми не порушимо Регламент жодною нашою дією. Будь ласка, я прошу визначатися по цій поправці, 176-й Народний депутат озвучив свою позицію, тепер ми слухаємо і голосуємо, ми рухаємось по Регламенту. 13:11:46 За-102 Правка відхиляється. Наступна поправка була озвучена 177-а,

господарський процес не мають жодного відношення до здійснення правосуддя у Вищому антикорупційному суді, який є по суті своїй кримінальним судом. Таким чином, застосовуючи принцип "справа йде за суддею", мені навіть соромно це казати, до господарського процесу, це є невіглаством. Це було виправлено комітетом. На даний час, спеціально розбалансовується закон. Мені цікаво, чи може фракція "Блоку Петра Порошенка" самостійно потім проголосувати за цей закон, оскільки, наскільки я розумію, інші фракції в в такій редакції її підтримувати не будуть. Дякую. Прошу підтримати правки, які визначились комітетом. ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу визначитися по поправці 177. Це поправка 177-а. Вона була поставлена на підтвердження. 13:13:16 За-104 Поправка відхиляється. Наступна поправка, яка поставлена на підтвердження, 178-а. Автор Помазанов наполягає, щоб йому дали слово. Будь ласка. Андрій Помазанов, фракція "Народний фронт". врахованої головним комітетом правки, а не просто в тупу, вибачте за слово, називати правки і казати, що вони комусь чомусь не підходять. Я наголошую на тому, що вчора комітет доволі професійно попрацював і, дійсно, виключив ті положення, які на сьогодні збиваються представниками фракції "Блоку Петра Порошенка" свідомо, розбалансовуючи закон. таким чином, ми фактично не зможемо отримати голоси всього залу, всього парламенту за цей необхідний законодавчий акт. Тому на сьогодні, дійсно, ми виключаємо з тіла цього закону, багато представників фракцій різних подавали такі правки, ті норми, які абсолютно не стосуються Антикорупційного суду, це господарське адміністративне судочинство, цивільний процес і так далі. Тому на сьогодні, шановні колеги, якщо ми розбалансовуємо закон, ми прийдемо до наступної норми, яка говорить наступне: стаття 121 частина п'ята, частина шоста: голосування законопроекту в цілому не проводиться, якщо внаслідок… …якщо внаслідок суттєвої зміни, запропонованої головним комітетом редакції окремих структурних частин законопроекту в тексті виникають суперечності чи прогалини. А прогалин тут буде безліч. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, прошу визначатися по 177 поправці.

це була 178 поправка, тому що 177-а попередньо ми її не підтримали. Але тут так само немає підтримки залу, 101 голос тільки "за". Тому поправка відхиляється, 178-а. Яка?

прошу поставити на голосування 179 поправку, вона була відхилена, але народний депутат Мельничук наполягає. Будь ласка, голосуємо. Я розумію, шановний пане Помазанов, ну тоді давайте зараз ми домовимося, що, якщо не автор, то він і не ставить. І це буде нашим правилом назавжди. Але у нас тут автор, тут не автор, тут голосуємо, тут не голосуємо. Він і поставив на голосування, вона відхилена. От він ставить її на голосування. Прошу визначатись. 13:16:34 За-71 Поправка не приймається. Це була 179 поправка, яку і комітет відхилив, і зала зараз відхилила. Рухаємося далі. Якщо я когось не побачила з авторів поправок відхилених, дайте знати, будь ласка. Яка? Ще раз, сто… Тільки що ми голосували 179-у. Рухаємося далі. Я просто дивлюся, хто з авторів є і хто наполягає, і даю їм слово. ваша 209-а. Зараз 209-а поправка народних депутатів від "Самопомочі". Хто буде доповідати? Сидорович, Сотник… 209-а. Ми знаходимося на 209 поправці. Це від "Самопомочі" поправка. Хто її буде її представляти?

звільнених з військової служби" та деяких інших осіб" і далі по тексту за наступними змінами. Ми ж у своїй редакції пропонуємо підпункт 5, яким вносяться змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби" відповідних статтях залишити в чинній редакції. Друзі, ми вже дійшли взагалі до повного абсурду. Давайте ми в Законі про зміни до судоустрою у зв'язку з прийняттям Закону "Про Вищий антикорупційний суд", крім пенсійного забезпечення військовослужбовців, і ще вирішимо пенсійне

Будь ласка, коментар доповідача. Ми обговорюємо 209 поправку. 13:18:58 АЛЄКСЄЄВ С.О. Це стосується пенсійного забезпечення суддів, які мають стаж військового службовця. Ви задоволені роз'ясненням чи вимагаєте ставити на голосування? Шановний пане Сидорович, вас задовольнило роз'яснення, що це стосується тих суддів, які мають стаж військовослужбовців, в попередньому житті? Ставимо на голосування чи ні? Ставимо. Будь ласка, 209 поправка ставиться, на вимогу авторів, на голосування. Комітет її відхилив. За-91 Поправка не приймається. Будь ласка, пану Артюшенкові увімкніть мікрофон. Я перепрошую, пане Артюшенко, у нас зараз 210 поправка – це народного депутата Левченка, пана Левченка. Просто ми по порядку рухаємося, потім я зразу дам вам слово. Добре? Прошу, пане Левченко.

Я хотів би наголосити ще раз на цих поправках, про які мова іде. Тут мова іде про Службу судової охорони, яку, на превеликий жаль, прописали чомусь в цей законопроект, який абсолютно не стосується цього питання, і прописали таким чином, що Служба судової охорони буде абсолютно підконтрольна Президенту України, а відповідно – буде виконувати вказівки Президента України в контексті допуску чи недопуску тих чи інших людей, які комусь подобаються чи не подобаються до тих чи інших судових засідань, тобто це, по суті, вплив вплив напряму на судові процеси. Це абсолютно неприпустимо і тому це питання треба звідси прийняти. Але, крім цього, враховуючи також, що це мій зараз останній виступ по цьому законопроекту. Я наголошую на тому, що в цьому законопроекті прописано дуже багато норм, які, насправді, не те, що не стосуються антикорупційного суду, а навпаки, вони збільшують корупцію в нашій судовій системі. Ну, наскільки це можливо, бо судова система вже настільки корумпована, що, звісно, складно ще збільшити, ця влада, ця більшість находить можливість ще більше цю корупцію збільшувати. Мова йде, як вже я сказав, про Службу судової охорони. Мова йде про громадську раду доброчесності, коли щодо неї прописуються абсолютно божевільні норми

Мова йде про ті повноваження, які надаються Державній судовій адміністрації. До речі, в контексті також встановлено кількість і суддів в певних випадках, що підпорядковує суддів Державній судовій адміністрації і знову зменшує ще більше незалежність судової системи. Тому тут треба зрозуміти, що за цей закон… я так розумію, що зараз БПП буде говорити, що ми там внесли апеляцію по антикорупційному суду, давайте голосуйте, але за цей закон в такому вигляді, з такими нормами, які залишились після ще першого читання, голосувати не можна, тому що він зробить гірше, а не краще. Я хочу звернути вашу увагу, шановний пане Левченко, що ви не назвали ті поправки, по яких ви збираєтеся або ставити, або не ставити на голосування. Окрім 210-ї, мені… Вам 15 секунд даємо. І, будь ласка, скажіть, голосувати за ваші поправки, чи ви не наполягаєте. І номери, будь ласка. 13:22:45 ЛЕВЧЕНКО Ю.В. Я наполягаю, тому що це якраз поправки, які стосуються служби судової охорони, про те, що я говорив. І це поправки: 210, 212 і 214.

якої раніше ніколи в законодавстві не було, що суддям Вищого антикорупційного суду України надається цілодобово охорона, а їх родичам – за їх заявою. Також є проблема взагалі з безпекою суддів в інших судах під час судових засідань. Чимало випадків, коли порушується громадський порядок, і судовій системі потрібна – потрібна потужна охорона. Те, що стосується Громадської ради доброчесності. Комітет вчора на своєму засіданні врахував правки і виключив норми Громадської ради доброчесності. Я тут зараз це питання вже в залі, що відбувається, я доповідаю від комітету. Комітет врахував, врахував норми щодо Громадської ради доброчесності. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми зараз обговорюємо Левченка поправки. Це коментар на поправки Левченка, шановний колега Сидорович. І я на його вимогу ставлю зараз 3 поправки на голосування. Потім ваші поправки, не хвилюйтесь. 210-а, прошу визначатись. Це Левченка поправка. рішення не прийнято. 212 поправка Левченка. Прошу визначатися. За-89 Рішення не прийнято. І 214-а Левченка. Прошу визначатися.

тепер поправки, від "Самопомочі" кілька поправок, які були відхилені. І тепер слово народному депутату Сидоровичу. 211 поправка, будь ласка. Ми не пропустили жодної вашої поправки. 13:25:23 СИДОРОВИЧ Р.М. Так, 211 поправка. Дивіться, шановні колеги, от ви знаєте, ми вічно лікуємо то, що треба, тільки не в той спосіб. Є питання охорони суддів, воно справді є зараз не вирішене, його дійсно потрібно вирішувати, дійсно повинно вирішуватися охорони суддів Службою судової охорони. Але ми створюємо колосальний новий орган, орган державної влади з системою такого регулювання і призначення, який ми навіть на сьогоднішній день не розуміємо. Ми не розуміємо, в який спосіб забезпечувати це фінансування. Тому я пропоную ті речі, які стосуються організації судової охорони, окремо розглянути. Так само з іншими речами, які потрібно змінювати і в Закону про судоустрій, і в процесуальних кодексах, але які не мають відношення до Вищого антикорупційного суду. І зараз станом на сьогоднішній день лишити це правове регулювання у чинній редакції і не залазити в нього. Тому пропоную підтримати… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Колеги, отже ми обговорюємо 213 поправку депутатів від… Вибачте, 211 поправку депутатів від "Самопомочі". Комітет її відхилив. Я прошу визначитися. Пан Сидорович нам дав ґрунтовне роз'яснення своєї поправки. Будь ласка, 211-а. За-97 Рішення не прийнято. Наступна поправка так само від "Самопомочі" 213-а. Вона була відхилена комітетом. Ви не наполягаєте. Будь ласка, Ігор Артюшенко просить слово. Прошу вас, пане Артюшенко. 13:27:23 АРТЮШЕНКО І.А. Дивіться, через те, що парламент не підтримав на підтвердження правки 176-179 (ну, я маю на увазі тире), насправді у нас може бути неузгодженість законопроекту через те, що насправді іще кілька правок так само відносяться до питання уніфікації кодексів та оцього підходу про те, що справа має іти за суддею. На мою думку, якщо ми так само на підтвердження не поставимо кілька ще правок, які стосуються того самого сегменту, тобто питань уніфікації кодексів, ми справді матимемо розбалансований сегмент, Тому я пропоную поставити на підтвердження 181-у, 182-у, 183-ю, 186-у, 188-у і 191-у правку. Дякую. Дякую. 181 поправка народного депутата Помазанова. Будь ласка, мікрофон автору. Андрій Помазанов, фракція "Народний фронт". Я наголошую на тому, що на сьогодні декілька представників фракції "Блок Петра Порошенка" заявляють про те, що такого роду правки, які стосуються абсолютно не того, про що названий закон, це не Антикорупційний суд, це є внесення змін, якщо ми говоримо про 181 правку, це внесення змін до Господарського процесуального кодексу. Жодним чином не стосується антикорупційного суду. І вони говорять, що воно розбалансовує закон. Я вам скажу, що якраз розбалансовують закон ті правки, які ви збили, грубо кажучи, на самому початку і не дочитали інші. І тепер закон – це зовсім не той закон. Тепер можна цей закон назвати "закон про все інше", а не ніяк не про антикорупційний суд. Тому, шановні колеги, я прошу підтримати і цю правку, і всі, які ідуть слідом за нею, які наголошують поставити на підтвердження, підтвердити їх. Дякую. Дякую. Колеги, прошу визначатись по 181 поправці. Нагадую, що ми її ставимо на підтвердження. Прошу визначатись. За-123 Рішення не прийнято. Наступна 182 поправка. Прошу визначатися. Ми ставимо її на підтвердження, я нагадую.

кодексу, який також жодним чином не стосується антикорупційного, Вищого антикорупційного суду. Але, друзі, я хочу, щоб ви просто звернули увагу, що відбувається в залі. Людина, очевидно, яка не розуміє взагалі, про що йде мова в цих поправках, жодним чином всупереч Регламенту ніяк не пояснює, чому вона ставить їх на підтвердження, і яким чином він вважає, що це розбалансовує закон, після цього викидає всі ключові поправки, прийняті комітетом. І потім нам "Блок Петра Порошенка" буде розказувати, що це дуже потрібний закон, що без нього фактично фактично нас не буде сприймати міжнародне співтовариство, і ми будемо дуже поганими депутатами. А нас з вами ставлять на розтяжку і хочуть, щоб ми прийняли, вибачте, лайно і фактично під лозунгом, що ми рятуємо антикорупційний суд. Будь ласка, прошу визначатися по 186 поправці, на підтвердження вона ставиться. Прошу визначатись. За-113 Рішення не прийнято. 188-а. Колеги, 188-а. Пані Сотник, це ваша поправка. О'кей. Прошу визначатися, 188-а. Я перепрошую, це поправка Помазанова була. Вибач, будь ласка. Вибачте, це була поправка Помазанова. В будь-якому випадку вона не підтримана. 96 – за і я перепрошую. І 191 поправка. Це поправка, ми ставимо її на голосування. Прошу визначатися. на підтвердження. Поправок… Колеги, дуже мало залишилось тих поправок, які комітет… по яким є рішення, і потім блок тих, де немає рішення комітету. 13:32:49 За-110 Рішення не прийнято. Тобто відхиляється ця поправка. Далі, колеги. У нас є поправки народних депутатів, які були відхилені. Ємець, 218-а. Наполягаєте, ні? Я не бачу. 218-а.

Дякую. Шановні українці, насправді, ми з вами сьогодні є учасниками дуже серйозного шахрайства. Тому що, очевидно, що в цей закон, який вимагає прийняти український народ і наші міжнародні партнери, від якого насправді залишилося лише пару слів в назві, бо ми на даний момент навіть ще не розглядали того питання, яке є ключовим і стосується питання апеляції антикорупційного суду. Так от 90 відсотків цього закону складають норми, метою

про факти, які їм стали відомі про недоброчесних кандидатів. Поясніть мені, як інакше, аніж як шахрайством, можна назвати цей відповідний законопроект, який ми зараз так належно розглядаємо? Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися по 215 поправці депутата Ємця. Комітет її відхилив.

За-115 Рішення не прийняте. 216 поправка, Дерев'янко. Комітет по ній не прийняв рішення. І цей блок поправок, по яким не прийняте рішення, ми залишаємо після того, коли пройдемося, де є рішення комітету. Ми просто фіксуємо вашу поправку ще 216 як таку, до якої ми повернемося. Будь ласка, так само народний депутат Ємець, 218 поправка. А потім я вам дам слово, я бачу вашу руку. Будете, да? 218-а. Будь ласка, пан Ємець. Комітет відхилив цю поправку. такої, знаєте, яскравої обгортки, яка має приховувати конфетку, а насправді приховує не конфетку, а те що сказала пані Сотник, щось набагато більш смердюче, так от нам пропонують цим законом законом просто знищити, знищити Громадську раду доброчесності. Нам передбачають створити їм такі умови, за яких вони не зможуть працювати. Нам передбачають і пропонують прийняти Закон, за яким вони не зможуть надавати інформацію, яка нам стала відома. А нагадаю, що навіть половина суддів не пройшли кваліфікаційне оцінювання. Нам цим законом просто пропонують зупинити антикорупційні процесі і привести половину складу суддів, взагалі, які є в нашій країні, корупціонерів, які не пройшли перевірку Громадської ради доброчесності, по яким Громадській раді доброчесності просто затикають рот

За-125 Рішення не прийнято. І, будь ласка, слово на вимогу народного депутата Мельничука йому надається. Прошу вас, шановний пане Іване. Шановні колеги, дивіться, з другої сторони, от дуже цікава позиція у деяких виступаючих наших побратимів в залі глибокоповажних. Коли ми розглядали законопроекти, в тому числі і про оборону, і про Вищий антикорупційний суд, і всі йшли, по жодній поправці проходили, кожну поправку ставили на підтвердження, і ніхто ніколи не говорив, що це хтось не має права робити чи це робиться неправильно. Давайте будемо чесними, коли ви всі йшли у законопроекті про антикорупційний суд, двоє суток ми його розглядали і йшли по кожні поправці. У мене, наприклад, нехай вам не здається, що хтось вам старається всунути палки в колеса. Є позиція, є позиція кожного депутата, які працювали над цими правками. Я вношу таку пропозицію, розумієте? Тому що ми опять же перескочили декілька правок. І я звертаю вашу увагу, мене цікавить правка номер 194, 195, 197, 198, 199, і 2000-а. Всього-на-всього…

На вимогу народного депутата, ми повертаємося зараз до цих поправок, вони були враховані комітетом, але депутат просить ставити на підтвердження, 194-а. Просить авторський колектив? Не просить. Прошу визначатися по цій поправці.

Вчора комітет підтримав дуже слушну річ, коли для того, щоб запрацював кримінальний суд, не вносяться зміни до адміністративно-процесуального закону. Мені дивно, коли депутатський корпус не може з цим погодитися. Кілька разів вже лунала критика на адресу того, що інколи в нормальні закони закладаються норми, які їх не стосуються, і це тягне за собою не прийняття зазначених законів. Тому я прошу підтримати рішення комітету, коли цим законом не вносяться зміни до законів, які не мають до нього жодного стосунку. Дякую. Будь ласка, підтримайте рішення комітету,

За-132 Рішення не прийнято. Наступна 197 поправка, це авторство Помазанова. Помазанов, будь ласка, мікрофон. Андрій Помазанов, фракція "Народний фронт". Шановні колеги, ми знову повертаємося до того, що ми тільки поглиблюємо цю кризу над роботою, над цим законодавчим актом, оскільки якраз ця правка стосується вже Кодексу адміністративного судочинства, який знову ж таки не стосується жодним чином Закону про антикорупційний суд. Шановні колеги, з "Блоку Петра Порошенка", якщо ви хочете професійно можна приходити на комітет, зрозуміти, чому комітет професійно попрацював і врахував, власне, позицію народних депутатів, які в переважній більшості в цьому комітеті є правниками з досвідом роботи. І тому, якщо у вас є право, як ви кажете, і є бажання посперечатися вже залі, то, я думаю, що треба більш ґрунтовно говорити, в чому саме полягає, на вашу думку, недоліки в цих правках, які були враховані професійно комітетом, і тоді вже будемо відкривати дискусію. А на цей момент таких недоліків абсолютно немає. Ми повинні підтримати цю правку і голосуємо "за". Дякую. Будь ласка, шановні колеги, я дуже прошу вас визначатися по 197 поправці народного депутата Помазанова. Ми почули дві позиції, я ставлю її на підтвердження. За-132 Рішення не прийняте. Наступна правка, яку ми ставимо на підтвердження, 198-а. Я до авторського колективу звертаюсь, буде ваш коментар пані Сотник? Будь ласка. 198 поправка. Зараз, одну секунду, я її відкрию. Це зміни до Кодексу адміністративного судочинства України. Все те саме. Вчора проговорили, що даний законопроект стосується виключно Вищого антикорупційного суду. Профільний комітет відповідально поставився до своєї задачі, виключив все, що нівелює діяльність як судів інших юрисдикцій і не стосується Вищого антикорупційного суду. Сьогодні, колеги з БПП, які дуже не хочуть голосувати за цей законопроект разом з нормальною поправкою по апеляційному оскарженню у Вищому антикорупційному суді, роблять все, щоб повернути всі ті негативні правки, щоб фракції, які підтримують, підтримують апеляційне оскарження саме Вищим антикорупційним судом, не голосували за цей законопроект. Це спланований саботаж, я вам це відповідально стверджую. Дякую.

Рішення не прийнято. Наступна поправка на підтвердження – 199-а. Прошу визначитися. За-117 Рішення не прийнято. І остання поправка з тих, що ми ставимо на підтвердження, 200-а. Я прошу визначитися.

дуже багато поправок, які були суттєвими, були поставлені під сумнів і збиті. Зараз, як ми домовилися із заступником голови комітету Алєксєєвим Сергієм Олеговичем, зараз комітет збереться на коротку нараду для того, щоб запропонувати залу: а) до яких поправок треба повернутися; б) які поправки і чітко озвучити залу, є важливі для виконання наших домовленостей з МВФ. Тому зараз як Голова Верховної Ради України на 10 хвилин оголошую перерву для наради комітету. Я прошу залучити працівників юридичного відділу Апарату. Через 10 хвилин я прошу всім бути в залі,

Так. Попросили, звернулись члени комітету і доповідач, що їм треба більше часу для консультацій. Я, розуміючи значимість цього закону і знаючи, наскільки важливе його прийняття сьогодні, прошу авторів в робочу групу зібратись для узгодження, щоб, коли ми зберемося після обіду, ми могли б точно і твердо знати рекомендації комітету щодо того, до яких поправок повернутись, і щодо того, які з правок важливі нам для продовження співпраці з МВФ. Дві години часу – це достатній для того, щоб ви змогли провести фахову дискусію. Я прошу юридичний відділ Апарату Верховної Ради України максимально посприяти в юридичному оформленні правок І, таким чином, колеги, я сподіваюсь, що ми о 16 годині зможемо вернутися в зал вже з готовим рішенням і зможемо перейти до голосувань. Тому я прошу всіх о 16 годині вчасно прибути в зал для продовження нашої роботи. А зараз ранкове засідання Верховної Ради України я оголошую закритим.